Hvala.

Hvala.

Hvala vam kolega Bačić.

Nastavljamo sa slijedećom točkom dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 654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 Ova točka uvrštena je na dnevni red sjednice sukladno članku 228. stavak 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, kolega Bernardić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas predlažemo dopunu Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Zakon o sprečavanju sukoba interesa upravo nema odredbe kojoj je određeno i uređeno pitanje izuzeća predsjednice i članova tog tijela, a u svibnju ove godine svjedočili smo tome kako je predsjednik hrvatske Vlade tražio izuzeće ni manje ni više nego predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa bez ikakvog opravdanog razloga, a u paničnom strahu od odluke povjerenstva. Podsjetit ću da je upravo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučivalo o umiješanosti predsjednika Vlade Plenkovića u aferu Borg i lex Agrokor. Istu onu aferu u kojoj je zbog sumnje na korupciju i izvlačenje novaca morala otići njegova prva suradnica, njegova desna ruka i njegova potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Očito je strah od istrage cijelog slučaja od strane povjerenstva bio toliko velik da je prije Plenkovića politički pritisak na to isto povjerenstvo vršio još jedan od njegovih najbližih suradnika, njegova desna ruka u Vladi, njegov ministar, bivši ministar uprave i politički tajnik HDZ-a kojeg je on stavio na mjestu političkog tajnika HDZ-a Lovro Kuščević koji je išao toliko daleko da je najavljivao promjenu ovlasti povjerenstva pa čak zazivao ukidanje samog povjerenstva. Ali vrhunac pritiska i nepoštivanje institucija zapravo dolazi od same strane predsjednika Vlade koji na traženje dokumenata od strane povjerenstva oko puta u Helsinki u tzv. aferi Helsinki odgovara citiram „sve smo mi njima nacrtali, dostavi im više ništa nećemo“. Svima u Hrvatskoj je više nego jasno da su Plenkovićevi suradnici išli na privatni put vladinim zrakoplovom na račun građana naše zemlje. I zapravo je moje pitanje kakvu poruku šalje predsjednik Vlade građanima kada ne poštuje institucije svoje vlastite zemlje? Na takav način direktno potiče stvaranje kaosa I na kraju, kakvu to poruku šalje EU pred preuzimanje predsjedanja od strane Hrvatske jer podsjetit ću da je upravo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bilo uvjet da bi Hrvatska mogla pristupiti samoj EU. Rušenje digniteta institucija od strane predsjednika Vlade i njegovih suradnika je dokaz rasula i kaosa koji vlada u zemlji. Tome u prilog govori činjenica da Hrvatska tone po svim indeksima, po indeksu slobode medija Hrvatska pada već treću godinu za redom baš kao i na globalnom indeksu vladavine prava kao i na indeksu ljudskih prava. Po indeksu percepcije korupcije za 2018. godinu Hrvatska je nastavila negativan trend, ostvarili smo rezultat od 48 bodova što je znatno lošije od prosjeka Zapadne Europe i prosjeka EU koji iznosi čak 66 bodova i pokazuje da je korupcija u javnom sektoru u Hrvatskoj raširenija nego ikad i da se Hrvatska nalazi u društvu najkorumpiranijih zemalja unutar EU. Taj negativan trend u usporedbi sa 2017. i 2016. kada smo ostvarili rezultat od 49 bodova je nastavljen, a podsjetit ću da je 51 bod ostvaren upravo u 2015. godini. Svima je jasno da Hrvatsku proždire korupcija i ne treba gledati tako daleko da se vidi da je ovo ljeto upravo pola hrvatske Vlade, Plenkovićeve vlade moralo otići zbog duboke sumnje na korupciju i ljudi jednostavno više ne mogu trpiti ovu nepravdu, ne mogu gledati ovaj kaos koji se preljeva na gotovo sve sfere našeg društva i to je jedan od razloga zašto masovno iseljavaju iz naše zemlje. I umjesto da vladajući riješe probleme siromaštva, malih plaća i mirovina, nezaposlenosti vladajući su se odlučili na jednu ciljanu i planiranu taktiku s jedne strane stvaranja kaosa, a s druge strane poticanja nacionalizma da prikriju svu nemoć, svu nesposobnost i svo neznanje u rješavanju ključnih problema hrvatskih građana. I zato je naš stav u SDP-u da treba ojačati neovisnost institucija ove zemlje, da treba ojačati neovisnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i proširiti mu ovlasti. kako bi riješili pitanje izuzeća, predlažemo da se strogo definira da o tome odlučuje Visoki upravni sud. Ove izmjene zakona u budućnosti smanjile bi mogućnost političkog pritiska na povjerenstvo kakvom svjedočimo upravo od strane ove Vlade. I zato vas pozivam

Kolega slažem se, podržat ću ovaj vaš prijedlog zato što se njime jamči neovisnost ovog tijela, ali se ipak ne jamči na potpun način. Jer ako govorimo o tom da je tijelo neovisno onda odluku ne bi ipak trebali prepustiti Visokom upravom sudu nego bi samo povjerenstvo unutar sebe kao povjerenstvo koje ima snažnu etičku ili vrijednosnu dimenziju i bavi se sukobom interesa i zbog vrijednosti, ali i zbog same logike stvari jer je sukob interes isključivo u njihovoj ingerenciji, ne u ingerenciji nekakvih sudova, bi unutar sebe trebalo odlučiti o tome je li potrebno nekog člana izuzet ili ne. Dakle, vaš prijedlog podržavam jel je i put u borbi protiv političke korupcije, ali ipak upozoravam da se i ovim prijedlogom narušava neovisnost ovog tijela. **Hajdaš Dončić, Poštovani kolega Vučetiću, prije svega evo hvala vam na vašoj podršci. Ovom našom prijedlogu dopune zakona kojim želimo jednostavno ojačati ulogu samog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ono što je i dosad slučaj da se na samu odluku povjerenstva može pokrenuti žalba kroz Upravnom sudu i na ovaj način ćemo upravo i to tijelo uključiti u cijeli ovaj proces i osigurati zapravo dodatnu neovisnost, upravo upozorili na problem Upravnog suda onda ste s time upozorili na velike probleme koji se nažalost događaju i postoje u hrvatskom pravosuđu, čega smo gotovo svakodnevno, kao i svi hrvatski građani, zbog čega smo izuzetno zabrinuti i to je jedna od tema koja će definitivno dominirati u slijedećem periodu koji je pred nama, kako riješiti

zašto nije dostavio Povjerenstvu za rješavanje sukoba interesa dokumente koji su u zakonitom postupku traženi, čini mi se da je ovo jedini logički potez koji odgovorne političke stranke i zastupnici u ovom parlamentu mogu napraviti, pokušati kroz zakonske promjene pokazati premijeru da nije iznad zakona i da će zbog toga kako se ponaša biti kažnjen, ako već ne može biti politički kažnjen, bar će biti novčano kažnjen, jel ako ova promjena bude usvojena, koliko sam shvatio onda ovakvo ponašanje više se neće moći tolerirati. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Izvolite, odgovor na repliku. **Bernardić, Davor (SDP)** U jednom svom odgovoru predsjednik Vlade je odgovorio propisi su propisi i vrijede jednako za sve, pa vrijede jednako i za predsjednika Vlade, ne smije niti jedan hrvatski dužnosnik biti iznad zakona, uključivši i predsjednika Vlade. Ovaj politički pritisak koji je dolazio od strane premijera i njegovih najbližih suradnika direktno najvjerojatnije po njegovom nalogu je potpuno neprihvatljiv i postavlja i budi veliku sumnju u samu izgradnju neovisnih institucija i zato je naš zadatak danas kroz ove izmjene, kroz ovu dopunu zakona osigurati, kao što ste vi dobro rekli, da predsjednik Vlade ne može biti iznad zakona, da se ne može postavljati iznad zakona, da mora poštovati odluke i institucije svoje zemlje koju do sad ne poštuje. Na taj način nepoštivanjem institucija svoje zemlje, rušenjem digniteta ovog povjerenstva je upravo poslao poruku građanima nemojte ih poštivati ni vi i to nešto što je potpuno neprihvatljivo u demokratskoj i normalnoj zemlji. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista kolega Nikola Grmoja, izvolite kolega Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, dakle, mi ćemo podržati ovaj prijedlog kolega iz oporbe jer smatramo da će u nekim situacijama ubrzati rješavanje određenih pitanja koji su se pojavile oko znači same nadležnosti i svega onoga što je bilo tema posljednjih mjeseci, ali isto tako ja ovom prilikom pozivam sve kolege iz oporbe i dajem kao jednu ponudu za idući mjesec da u saborsku proceduru, već je u saborskoj proceduri, al da ovdje na raspravu i glasovanje stavimo Zakon o registru troškova dužnosnika kojim bismo sve ove situacije o kojima ste kolega Bernardić govorili kada govorimo o putu u Finsku gdje Vlada ne želi dostaviti putne naloge povjerenstvu ili npr. slučaj Damira Sabljaka diplomata koji je razotkrio protupravno trošenje novca u našim veleposlanstvima, a do dan danas na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, znači ne meni kao zastupniku, nego Antikorupcijskom vijeću HS, ne želi dostaviti te putne naloge, da jednim zakonom riješimo to pitanje, da svi troškovi političara, dužnosnika koji nastaju tijekom obnašanja javne dužnosti budu javno objavljeni na jednom mjestu, znači sa specifikacijama, sa pdf. skenom pdf. skenom računa i svega ostalog, tako da više nikakvih dvojbi neće biti. Ja ovdje ponovno podsjećam da je Vlada taj zakon odbila pozivajući se upravo na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa kojem je sama Vlada odbila dostaviti putne naloge, to govori koliko je licemjerje vladajućih i dalje ćemo evo ovdje biti ja bih rekao najupornija antikorupcijska snaga, vidjeli smo što se dogodilo s g. Sabljakom, službenički sud ga je prvostupanjskom presudom vratio na posao, to je zasluga prvenstveno mojih kolega iz MOST-a, onda i svih kolega u Antikorupcijskom vijeću HS na čelu sa predsjednikom, a isto tako evo vidimo i drugi slučaj g. Kotarca koji se obratio meni osobno, ja sam još u travnju mjesecu uputio zastupničko pitanje ministru Ćoriću i premijeru Plenkoviću, na kraju oni uopće nisu reagirali, prekršen je Poslovnik HS, da bi jučer direktor fonda sam pustio tu snimku kojom prijeti zaposleniku odnosno djelatniku fonda, a čovjek je samo

nekoga ucjenjivali, čovjek je to još u 6. mjesecu i to smo dobili, evo i kolega Jovanović i svi mi članovi Antikorupcijskog vijeća tu snimku i trebala je biti znači trebalo se o tome raspravljati na Antikorupcijskom vijeću tako da je to čisti spin i pokušaj saniranja štete ovo jučer što se dogodilo. Nećemo se zadovoljiti samo ostavkom gospodina Ponoša, znači nekakvom sad odgovornošću samo jednog čovjeka koji je kadar NHS-a. Želimo istražiti sve nepravilnosti u samom Fondu za zaštitu okoliša i ja se nadam kao što je i dosad predsjednik Antikorupcijskog vijeća bio otvoren za sve prijedloge da će tako biti i ubuduće i što se tiče ovog slučaja. Dakle, poruka je jasna hrvatskim građanima je dosta korupcije, dosta im je i priče o borbi protiv korupcije, znači oni od nas očekuju konkretne prijedloge, ja sam sad naveo jedan konkretan prijedlog to je ovaj Zakon o registru odnosno odnosno Zakon o registru troškova političara, a u petak ću predstaviti novi zakon iz našeg antikorupcijskog pakta. Ne možemo pričati o borbi protiv korupcije i klijentelizma, a u njoj na bilo koji način sudjelovati, nju odobravati, na nju šutjeti, zajedno s onima koji su korumpirani dizati ruke. Znači to više ne može proći i evo ja očekujem da ovdje svi u Hrvatskom saboru pokažemo nultu stopu tolerancije na korupciju i da jednostavno oslobodimo ovo društvo od tih okova korupcije. Jutros sam rekao da je ovo mala zemlja za veliku korupciju, ja mislim da to nitko i barem se nadam nitko od vas kolege ovdje ne želi da bude tako, tako da u tom smislu ne možemo više negirati odnosno odbacivati svaki razuman prijedlog samo što dolazi iz opozicije ili zato što nam to možda ne odgovara u određenom trenutku. Ja se nadam evo da će i ovaj prijedlog koji je došao iz redova SDP-a biti podržan, isto tako i ovi svi prijedlozi koji će doći na raspravu. Vidimo da je to postala ja bih rekao uz naravno ova ekonomska, gospodarska pitanja koja su ključna, da ja mislim ova borba protiv korupcije drugo najvažnije pitanje i eventualno ono što je pitanje cijelog svijeta, je pitanje Hrvatske nekakav održivi razvoj, a i tu imamo ogromne probleme odnosno ova borba protiv korupcije i sama korupcija povezana je i s ovim gospodarenjem otpadom i tim tim što se događa u tom sektoru. Tako da evo, ja vjerujem da ćemo po ovim temama iz redova opozicije imati kvalitetne prijedloge, a da će vladajući za te prijedloge imati sluha. I evo još jednom podrška ovom prijedlogu i molim znači za podršku za ovaj naš prijedlog o registru troškova političara koji bi bilo zanimljivo, a i aktualno je s obzirom i na Finsku i na ovo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da to stavimo idući mjesec Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća rasprava je u ime kluba zastupnika. Rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Branko Bačić. Izvolite kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege odmah ću na početku reći dakle da Klub zastupnika HDZ-a neće podržati ovakav prijedlog zakona iz razloga što je nepotreban i što u postojećem zakonodavnom okviru RH se jasno iščitava tko je nadležan za izuzeće izuzeće i odlučivanje o izuzeću pojedinog člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pa uključujući i predsjednice, predsjednika samog povjerenstva. Ja bih se odmah na početku složio sa kolegom Vučetićem da ovim prijedlogom SDP u stvari pokazuje duboko nepovjerenje prema članovima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ako bi netko u ovoj državi trebao imati dovoljno poznavanja, znanja o odlučivanju o sukobu interesa onda bi to trebalo povjerenstvo. Jer ako povjerenstvo odlučuje o potencijalnom ili stvarnom sukobu interesa o brojnim dužnosnicima, preko 1.000 dužnosnika ako uključujemo i lokalne dužnosnike koji su dužni dostavljati i ponašati se prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa onda ne vidim razloga da povjerenstvo ne može odlučiti ni o zahtjevu za izuzećem jednog od 5 članova jer su ujedno i oni u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa državni dužnosnici. Prema tome, kada se tom tijelu prijavljuje ili kad ono samo utvrđuje i odlučuje o postupku sukoba interesa i mi mu poklanjamo punu vjeru jer je ono neovisno državno tijelo onda ne vidim razloga zašto tom istom tijelu ne bi vjerovali da je vlasno, da je ovlašteno kako god želite odlučivati o sukobu interesa u pojedinom predmetu jednog od njihovih članova. Dakle, ovim prijedlogom SDP kaže mi vam ne vjerujemo kada odlučujete o sukobu interesa odnosno o tome da li je neki vaš član u sukobu interesa, a mi u HDZ-u govorimo ne to povjerenstvo koje je imenovao Hrvatski sabor je dužno, ovlašteno odlučivati o svim potencijalnim sukobima interesa u RH, o svim dužnosnicima, ali uključujući i vas 5-ero koji sjedite i odlučujete o sukobu interesa svih ostalim državnim dužnosnicima u RH. Dakle, to ukazuje na duboko nepovjerenje prema jednom jednom neovisnom državnom tijelu na kojega se vrlo često i vrlo rado želi pozivati. I od prvog dana Klub zastupnika HDZ-a tvrdi jednu te istu stvar, kada bilo koji dužnosnik u RH koji po zakonu ima pravo i ja ne bi nikad ne bi odricao pravo tom dužnosniku koji je u postupku pred povjerenstvom, stranka u postupku ima pravo zatražiti izuzeće bilo kog članstva povjerenstva jer ocjenjuje da je on u potencijalnom sukobu interesa kada odlučuje o tom dužnosniku postoji u hrvatskom zakonodavstvu i u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa i u Pravilniku kojega su sami donijeli ovlast tog istog povjerenstva da ono odluči da li je taj dužnosnik ili nije zatražio izuzeće člana tog povjerenstva ili samoga predsjednika. Da to što mi tvrdimo u HDZ-u je točno, do sada se očitovao vrlo veliki broj sudaca u Hrvatskoj, profesora Pravnog fakulteta u Hrvatskoj. Ja ne znam zašto SDP nije prije ovog upućivao kontaktirao prije svega svog člana, uvaženog profesora dojučerašnjeg zastupnika SDP-a gospodina Josipa Kregara koji je rekao, izjavio da nema potrebe mijenjati zakon, dakle govorim ono što govori član SDP-a. Uvaženi profesor na Pravnom fakultetu rekao je nema potrebe mijenjati zakon, postojeći zakon nameće kolektivnom tijelu kao što je povjerenstvo neovisnom državnom tijelu da samo odluči po zahtjevu ako dužnosnik je stranka u postupku zatraži izuzeće bilo kog člana. I sada pozivanje ili navođenje SDP-a kako bi se ovim prijedlogom zakona ubrzao postupak je apsolutno suprotan. Ovaj prijedlog zakona usporava poštovane kolegice i kolege taj postupak sprečavanja utvrđivanja o potencijalnom i stvarnom sukobu interesa. Zašto? Zato što ovim vašim zakonom povjerenstvo se treba sastati, nešto zaključiti, onda ako dužnosnik podnese zahtjev to uputiti Visokom upravnom sudu. A mi tvrdimo ne, nego kada se povjerenstvo prvi put sastane i do njega dođe eventualni zahtjev za izuzećem odmah riješe. Nikoga ne pitaj, ti riješi, povjerenstvo vi riješite, vi utvrdite da li je predsjednica u ovom konkretnom slučaju na koga se pozivate sada u sukobu interesa. Vi ste vlasnik, odlučite, imate znanje, vi ste ustvari i osnovano neovisno državno tijelo, vi odlučite da li je taj dužnosnik koji traži izuzeće u pravu ili nije. I kada to odlučite ne treba uopće o tome izvijestiti dužnosnika, nastavite s postupkom i u meritumu riješite da li je taj dužnosnik u sukobu interesa ili nije. Nakon toga će ako je dužnosnik nezadovoljan i eventualno uloži žalbu na to rješenje odlučivati sudovi u Hrvatskoj. Nakon toga kada povjerenstvo samo temeljem svojih ovlasti, znanja koja ima odluči u svakom pojedinačnom slučaju. Meni je moram reći malo čudno da povjerenstvo ne može ocijeniti da li je po zahtjevu nekog dužnosnika odnosno stranke u postupku netko od njih u sukobu interesa od članova povjerenstva, to mi je malo čudno, pa su gospoda iz povjerenstva pitali Hrvatski sabor. Hrvatski sabor se ne samo sada nego i u mandatu kada je SDP obnašao vlast u Hrvatskoj, potpisom predsjednika Sabora gospodina Josipa Leke rekao nema što Sabor odlučivati o izuzeću predsjednika predsjednika pojedinog povjerenstva ili člana nekog drugog neovisnog državnog tijela kao što je HERA, HANFA, HANDA, Državno sudbeno vijeće itd., itd. pa je to onda isto napravio Odbor za izbor i imenovanje i s pravom rekao mi smo političko tijelo i naša su radna tijela političko tijelo. Tamo u tom političkom tijelu ne snagom argumenata nego snagom većine broja članova u tom političkom tijelu može se odlučivati neovisno o tome da li je dužnosnik ili ta stranka u postupku kada podnosi zahtjev za izuzećem u pravu ili nije, tome nije ni Sabor. Onda se predsjednica povjerenstva nakon što je Sabor dao odbijenicu da mi o tome ne odlučujemo obratila se Upravnom sudu Hrvatske. Upravni sud Hrvatske rekao ne, ne ni mi nismo nadležni i sada predsjednica povjerenstva ulaže žalbu i o tome će odlučiti Upravni sud. Mi tvrdimo u HDZ-u od prvoga dana, i mi mu vjerujemo, itekako mu vjerujemo, nek samo odluči da li je dužnosnik podnošenjem zahtjeva za izuzećem bilo kog člana koje je u tom povjerenstvu, povjerenstvo je vlasno to samo odlučiti i nakon toga nastaviti s postupkom i to riješiti. Da smo u pravu, već se jednom o tome poštovane kolegice i kolege odredio Ustavni sud RH. Slična Slična situacija bila je 1996. godine kada je jedan sudac, neću mu navoditi ime, tražio da se izuzme predsjednik Državnog sudbenog vijeća jer da je u sukobu interesa kada odlučuje o tome da li će on postati sudac ili ne. Državno sudbeno vijeće koje je u smislu zakona isto neovisno tijelo kao što je povjerenstvo isto je kolektivno tijelo kao što je povjerenstvo dvojilo oko toga jeli oni mogu odlučiti o svom članu pa bio on i predsjednik Državnog sudbenog vijeća da li ili nije u sukobu interesa kada odlučuje o tom sucu i zatražilo je mišljenje Sabora. I tada je isto Hrvatski sabor i Županijski i Zastupnički dom rekao ne, nije političko tijelo ono koje odlučuje o tome da li je član Državnog sudbenog vijeća ili njegov predsjednik u sukobu interesa, to izvolite odlučiti vi sami. Državno sudbeno vijeće i dalje misli da oni o tome ne mogu o tome odlučiti i priupitali Ustavni sud. I Ustavni sud je u svojoj odluci tada rekao Državno sudbeno vijeće je neovisno tijelo u RH, kolektivno tijelo i neka kao kolektivno tijelo donese odluku o tome da li je njihov predsjednik u sukobu interesa kada odlučuje o izboru pojedinoga suca. Prema tome, ta praksa u RH već postoji i tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. U ovom konkretnom slučaju ako za sada se oglasio Hrvatski sabor, oglasio se i Ustavni sud čekat ćemo da se o tome oglasi i Visoki upravni sud nakon toga, bar koliko ja znam prema riječima predsjednice povjerenstva, ona će uputiti zahtjev Ustavnome sudu. Pa neka, evo, pričekajmo to da Ustavni sud odluči. Tu su, čini mi se, bi trebali biti kratki rokovi o tome da li prema postojećem zakonu povjerenstvo treba samo odlučivati o izuzeću svojih članova. Mi tvrdimo da je a na pitanje koje sam čuo danas na Odboru za Ustav a što ako dužnosnik zatraži izuzeće i predsjednika i svih članova. Ista stvar. Isto kao št će odlučiti to povjerenstvo o jednom članu, odlučiti će o svim članovima povjerenstva jesu li oni baš svi u sukobu interesa kad je u pitanju pojedini dužnosnik koji navodi da je povjerenstvo u sukobu interesa. Slično ovome postoje zahtjevi pojedinih građana Hrvatske kad traže zaštitu Ustavnog suda da su im narušena neka ustavna prava. prava. Traže da se pojedini sudac ili predsjednik Ustavnog suda izuzme. Nema tog tijela iznad Ustavnog suda koje bi moglo reći i ocjenjivati, pa ni Sabor ni nitko drugi o tome da li je pojedini sudac Ustavnog suda ili predsjednik Ustavnog suda u sukobu interesa kada odlučuje o ustavnim pravima nekog građanina u Hrvatskoj. Isto Ustavni sud donosi odluku i na taj način odlučuje je li u pravu građanin kada utvrđuje da je pojedini sudac Ustavnog suda u sukobu interesa kada odlučuje o pravu toga građana. Prema tome to apsolutno, to apsolutno nije sporno. Prema tome, mi ovdje u ovom postupku ocjenjujemo da se nepotrebno u hrvatskom javnom prostoru ovakvim odugovlačenjem od strane povjerenstva, jednog vrlo jednostavnog a kojega su brojni kažem i ustavni i pravni stručnjaci i profesori i suci već rekli da je taj postupak prejednostavan povjerenstvo ne znam, meni nije jasno iz kojih razloga po zahtjevu, prijedlogu dužnosnika koji se propitkuje o potencijalnom sukobu interesa voditelja postupka koji odlučuje o njegovom slučaju je li u sukobu interesa ili nije. Ne znam zašto se zbog toga stvara takva fama u hrvatskome društvu umjesto da povjerenstvo vrlo jednostavno preuzimajući odgovornost da odlučuje o nečemu što najbolje u Hrvatskoj zna da ne odlučuje o pojedinom postupku. Vidite, mi smo se ovdje u Saboru kada smo, kada je istekao mandat povjerenstvu na čelu sa Dalijom Orešković tvrdili smo i pozivala se oporba na kvalitetu rada Dalije Orešković. Dalija se Orešković isto jednom susrela sa ovakvim zahtjevom, doduše nešto nižeg dužnosnika, gradonačelnika jednog grada u Hrvatskoj koji je tražio u tom postupku njeno izuzeće. Vi ste se pozivali na Daliju Orešković. Dalija Orešković je odlučila. Nije pitala ni Sabor. Pitala je Sabor, kad je Sabor rekao da nije nadležan sama je odlučila na povjerenstvu je li ili nije u sukobu interesa i nastavila sa tim predmetom. I od toga se, koliko ja znam nije bila stvorila afera u hrvatskome društvu kao što se sada stvara afera imputirajući jednoj stranci pa bio on dužnosnik na najvećoj i najnižoj razini što sukladno Zakonu o općem upravnom postupku po kojemu to isto povjerenstvo provodi postupak se drznuo, možete si misliti on se drznuo koristiti zakonsku mogućnost i reći

Mislim gdje smo ljudi moji došli, trebali bi kad javnost nekoga osudi odmah pripremiti lomaču ili giljotinu, ukinimo hrvatsko pravosuđe, spalimo tog čovjeka ili mu odražimo glavu, ne trebaju nam institucije, niti povjerenstva, niti sudovi niti nitko. Mi ćemo to, kad smo mi rekli da je netko u sukobu interesa a onda je on u sukobu interesa i gotovo a to što činjenice govore drugo to gore po činjenice. Budimo korektni, pustimo to povjerenstvo da radi, ne treba njima tutor tko će odrediti tko je od njih u sukobu interesa ili nije neka sam sukladno zakonu o tome odredi. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam kolega Bačić. A sada sukladno članku 248. molim predstavnika Kluba MOST-a nezavisnih lista da iznese razloge zbog kojih traži stanku. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista od 10 minuta. Ovdje se radi naravno o vrlo bitnom, izmjenama zakona, gdje odlučujemo o vrlo bitnoj instituciji, tj. instituciji koja je uglavnom osnovana i utemeljena i kojoj je zadaća borba protiv korupcije, nepotizma, sukoba interesa dužnosnika. Činjenica je da je preveliki pritisak vladajućih na tu instituciju, poglavito na predsjednicu. Pa sjetimo se na način na koji se ponašao i bivši ministar Kuščević koji je govorio da one ne znaju šta govore, šta se radi, .../Govornik se ne razumije./..., da će doći do izmjene zakona, znači kontinuiran pritisak na tu instituciju. I naravno da treba donijeti, definirati određene stvari i po pitanju izuzeća što predlažu kolege iz SDP-a. A naravno ovo tijelo treba ojačavati jer ovo je zamišljeno kao antikorupcijsko tijelo u sprječavanju nepotizma i korupcije. Međutim, kad se radi o premijeru i njegovom putovanju onda je to tijelo bezgrešno. Ili predsjednika Sabora ili ne znam, tko je išao, ne znam je li kolega Bačić bio. Svi koji su išli u Helsinki, ako traži povjerenstvo pa može im se to dostaviti. Ako se radi o nepotizmu, ja ne znam s koliko je mene riječi do sada premijer puta nazvao i koje je sve izmijenjao što sam ja samo rekao da je bližega člana imenovao u Nacionalni park Biokovo. Tražio sam je li to sukob interesa, ja sam to tražio, povjerenstvo je pokrenulo postupak ali premijer to nikako da zaboravi. Isto da ja svoju sestru imenujem za da sam premijer, naravno da je to, treba propitati postoji li tu određeni sukob interesa. Ali vi želite imati šapu nad tim povjerenstvom koje treba sprječavati sukobe interesa tj. antikorupcijsko tijelo. I zato moramo stati u zaštitu

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora. U ime kluba mnogih zastupnika tražim stanku od 10 minuta kako bi upozorili javnost na izvor sukoba interesa. Sukob interesa nastaje zbog političkih razloga, kad netko zlorabi svoj vlastiti položaj kako bi ostvario korist sebi, a u štetu javnosti. Međutim, trebamo znati da politika i političari definiraju i vlastiti pogled unutar stranaka, moguće je govoriti o sukobu interesa koji nastaje unutar neke političke grupacije, politička grupacija budući se radi o zainteresiranim osobama ili članovima neke političke grupacije je u definiranju svojih političkih ciljeva se zasigurno svaki put ne vodi javnim dobrom nego dobrom svoje političke opcije. Mislim da se upravo na ovom putu, na primjer ovog puta u Helsinkiju vidimo na koji način se definira ovo, ovaj sukob interesa koji nastaje unutar stranačkih okvira. U raspravi je osim toga bilo riječi o tome da bi možda bilo moguće isključiti kompletno, kompletno povjerenstvo. Ne znam zbog čega bi povjerenstvo i kako je ikome palo napamet da povjerenstvo pada pod ovaj Zakon o psihološkoj djelatnosti. Pa nije sukob interesa savjetnik nekoj tankoćutnoj duši političara koji se nikada nije izuzeo od donošenja političkih odluka. Recite mi kad se u ovom domu iti jedan političar izuzeo od donošenja odluka, a imamo primjerice političara koji je sudjelovao u donošenju lex Agrokora, a nakon toga je postao direktor u firmi koja je pogodovala upravo taj zakon i nije se izuzeo iako je znao da će nakon toga postati direktor. I mi imamo mnoštvo primjera i svi primjeri nastaju u političkom okruženju i zbog toga molim stanku od 10 minuta. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Izvolite odobrena vam je stanka. Izvolite kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ također tražim stanku od 10 minuta da još jedanput naglasim da HDZ neprihvaćanjem ovog zakona želi osnažiti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Prihvaćanjem ovakvog prijedloga zakona, mi stvari činimo to isto povjerenstvo invalidnim, mi šaljemo poruku da ne vjerujemo da znaju sami odlučiti o tome kad stranka odnosno dužnosnik zatraži izuzeće jednog njihovog člana oni to ne znaju, to ovaj zakon šalje poruku, nego to treba odlučiti tijelo koje je iznad njih. Mi želimo reći i slijedeće, da su oni vlasni odlučivati, dajemo im punu potporu da postupkom kad dođe do situacije pojedinog člana pojedinog člana sami odluče, mi im dajemo podršku da to rade bez uplitanja politike, bez uplitanja bilo kog drugog. Danas je poštovani potpredsjedniče sabora bila i sjednica Odbora za Ustav, pa evo to vam želim reći, vi ste član Odbora za Ustav, nije vas tamo bilo a onda otišao mislim da nije otišao kad profesor Ivan Kopić ja mislim da je on još uvijek ako se nešto u međuvremenu dogodilo, ispričavam se, šef, voditelj, prvi čovjek jednog od važnih stranačkih, partijskih tijela SDP-a. On je danas na sjednici Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav otklonio ovakav zakon tvrdeći da je on nepotreban da povjerenstvo samo treba odlučiti. Dakle, profesor Kopić, profesor Kregar su rekli ono što govori HDZ, e sad ako je u međuvremenu došlo do razmimoilaženja između profesora Pravnog fakulteta i SDP-a ja u to ne ulazim, ja samo želim reći dakle, da ono što je ovim zakonom predviđeno znači grubo miješanje

čitajući Prijedlog Zakona o sukobu interesa, naravno u dobroj vjeri, namjeri smo pročitali, proučili navode u II. Glavi, 1. stavak, nema odredbe kojima je uređeno pitanje izuzeća predsjednice i članova toga tijela, to naprosto ne stoji, to naprosto ne stoji. Jer čitav zakon ako se iščitava u namjeri da se poboljša, da li kolege iz SDP-a nisu dovoljno kvalitetno iščitavali stavke? Druga stvar postojeći pravilnik je još uvijek na snazi, Članak 24. koji upravo u glavi govori Otklanjanje rada na predmetu, kaže u kojim situacijama u kojim okolnostima bilo koji član povjerenstva koji je doveden u sumnju da je u sukobu interesa može se izuzeti. Vrlo jasno se propisuje. Stoga ne znam, velim mi smo ga iščitavali u dobroj vjeri i namjeri da se poboljša upravo da se i određene dileme koje imaju u povjerenstvu, da im pomognemo. Pa evo, ovo neka ako slušaju članovi povjerenstva, neka bude naš doprinos da samo otvore stranicu 10. Članak 24., sve drugo jasno piše. u SDP-u jednako tako ukoliko nemaju primjerke ovoga pravilnika ja ću vrlo rado kolegi Bauku i kolegi Bernardiću koji su bili u ime, dati pa da pročitaju, vjerujem da im ne treba tumačiti jer očito nije bila namjera ubrzanje procedure, poboljšanje nego otvaranja i držanja na vatri odnosno na toplome određene političke teme. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala.

o našem zakonu. Ono što sam ja uspio shvatiti, a mislim i da sam dobro shvatio jer to ponavlja više puta, razlog za neprihvaćanje od strane Kluba HDZ-a jest taj što oni misle da je u postojećem zakonu jasno rečeno da bi o ovome trebalo odlučivati samo povjerenstvo. Dakle, to je razlog zašto se ne prihvaća. Međutim, onda kad treba to stavit u neki zaključak, ne glasuju za to što govore. Ja bih rekao da kada bi predsjednica povjerenstva postupila po onome što Klub HDZ-a, a vidim i iz izlaganja uz obrazloženje stanke g. Batinića i Klub HNS-a i drugi klubovi vladajuće većine misle, ona bi prekršila Zakon o upravnim sporovima i postupila suprotno presudi Upravnog suda u Zagrebu u slučaju gđe. Martine Dalić, a koja je prema tvrdnji kolega iz HDZ-a bio motiv predsjedniku Vlade da i on uputi zahtjev zahtjev za izuzeće gđe. Novaković. Naime, u toj presudi piše da o izuzeću odlučuje čelnik drugostupanjskog tijela, a ako takvog tijela nema onda tijelo koje obavlja nadzor, strana inače br. 10. Stoga će tuženik, citiram, zahtjev za izuzeće dostaviti tijelu koje obavlja nadzor nad njim, te nakon što to tijelo donese odluku, donijeti novo zakoniti rješenje. Dakle, presuda Upravnog suda je naložila predsjednici povjerenstva da zahtjev za izuzeće dostavi drugostupanjskom tijelu, ne piše koje je, a ne da povjerenstvo o tome odluči jer povjerenstvo samo nad sobom, koliko mi je poznato, ne vrši nadzor. Netočna je tvrdnja da bi mi ovim prijedlogom zakona bilo šta povjerenstvu oduzeli od ovlasti ili da bi ovaj postupak usporili. Naime, ovaj postupak se ne može usporiti, on je toliko usporen da je vrlo teško ga usporiti jer ovo traje već preko 100 dana sa neizvjesnim završetkom zato šta nas čeka očito odluka Visokog upravnog suda, a onda odluka i Ustavnog suda nakon toga, a imali smo već i odluke nadležnim saborskim odbora. U našem prijedlogu je ovo vrlo jasno sad propisano. Ako dođe zahtjev, upućuje se Visokom upravnom sudu i onda u roku od 8 dana vijeće od 3 člana o tome odlučuje. Dakle, da se više ne bi gubili u ovim proceduralno pravnim zavrzlamama, a objašnjenja proceduralno pravnih zavrzlama su najbolji dokaz da zakon nije precizan, da ga treba precizirati. Vrlo je jasno, zahtjev, poruka, uputa, predsjednici povjerenstva da napravi ovo što od nje traži HDZ bilo bi izravno kršenje sudske presudu u slučaju gđe. Martine Dalić jer su njoj naložili da zahtjev za izuzeće dostavi drugostupanjskom tijelu To što u zakonu ne piše koje je to tijelo je propust zakonodavca, mi ga ovim prijedlogom pokušavamo ispraviti i propisati jasno koji je postupak povjerenstva kada dobije zahtjev za izuzeće, a i dajemo na neki način dužnosnicima smjer da znaju i imaju pravo znati kada pošalju legitiman zahtjev za izuzeće tko o tome odlučuje. O političkim implikacijama zahtjeva za izuzeće i radu povjerenstva ću kada budem imao prilike govoriti u pojedinačnoj raspravi jer više nemam vremena. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Imamo 5 replika, prvi je kolega Batinić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Znači kolega Bauk, članovi povjerenstva i predsjednica su dužnosnici i oni su dužni pridržavati se kao dužnosnici Zakona o sprječavanju sukoba interesa, to je vjerojatno nedvosmisleno, vrlo jasno. Čl. 6. koji govori upravo o tome što je potrebno da odjeli privatni od javnog interesa, vrlo jasno, precizno, u 4. točke govori nakon izbora imenovanja. Znači, jednako se odnosi i na članove povjerenstva i predsjednicu. Pravilnik, to je ono što sam ukazivao, koji govori upravo o ovome i zato smo kazali da nema svrhe donošenje, prihvaćanje vašeg zakona koji govori otklanjanje rada na predmetu. Znači, ukoliko postoje okolnosti koje bi ukazivale na sukob interesa u odnosu na konkretnog dužnosnika u čijem predmetu povjerenstvo donosi odluku, mišljenje ili drugi akti svoje nadležnosti,

ti si postupila kako ti je Batinić rekao da postupiš, al nisi dobro postupila, nego te uputilo na drugostupanjsko tijelo. Dakle, ako poslušaš Bačića pogriješit ćeš jer piše drugostupanjsko tijelo, a ako napraviš kao što ti je Batinić rekao onda ćemo ti ukinuti rješenje, nisi postupila zakonito. Evo, to je sukus onoga što vi sada tu govorite. Zahvaljujem. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Mislim kolega Bauk da ste se lijepo izrazili ovo što HDZ od vas traži, šta traži Batinić, šta traži Bačić. Mi ako govorimo o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa onda bi trebali prije svega govoriti o nezavisnom tijelu bez obzira što ga biti HS jer takvo tijelo treba biti garancija nadzora nad trošenjem javnog novca i nadzora nad stjecanjem hoćemo reći ili novaca ili nekretnina ili čega god hoćete od dužnosnika onih koji su u prilici baratati javnim novcem. I na kraju kad kažete političke implikacije, pa ovdje su nažalost sve političke implikacije ako mene pitate zato što ovdje možemo slušati o inputima različitih političara iz različitih stranaka koje su u pravilu one koje su na vlasti. Uostalom, od samog premijera smo čuli što on misli o povjerenstvu. A mogu vas podsjetiti isto na neke tvrdnje koje su iznijele moje kolege ovdje prije o tome kakva je HDZ organizacija, kriminalna. To nisam rekao ja ali o tome bi se isto dalo. **Hajdaš Dončić, (SDP)** Gospodine Hajdukoviću kad govorimo o neovisnosti povjerenstva ja moram reći da sam bio skeptičan u početku a posebno u slučaju izbora gospođe Novaković ako se sjećate mi nismo niti glasali, niti sudjelovali u glasanju gospođe Novaković. Dakle ona je izabrana u tajnom glasanju sa 78 glasova parlamentarne većine i to onih koji su pristupili glasanju, dakle svi kao jedan. moj dojam je da su oni mislili da će se gospođa Novaković ponašati u skladu sa njenim inicijalima, da će ona ostati zabilježena u radu povjerenstva kao NN a tu su se očito prevarili. Dakle, iako smo u početku bili skeptični, drago nam je da ta naša skepsa nije se pokazala opravdanom. A mislim da je politika Vlade u slučaju povjerenstva može se samo

našeg predlaganja ovog zakona, međutim vrlo važno je reći da je SDP kroz svoje članove Odbora za Ustav u nekoliko navrata predlagao rješenja kako izaći iz ove situacije i kako ubrzati cijeli proces odnosno dati tumačenje da Hrvatski sabor treba odlučivati o izuzeću gospođe Novaković i da je HDZ sve to skupa odbio i da ovaj proces ne počinje već 100 dana, odnosno da nema uopće odluke o početku procesa i ne može se razriješiti ova i da je to razlog zbog kojeg mi predlažemo ovaj zakon. Mi ovaj zakon ne bi ni predlagali da smo došli do rješenja na Odboru za Ustav prvi puta kada ste vi, naši zastupnici to na tom odboru predlagali. I tako da mislim da je to jedan isto vrlo važan detalj da se vidi u biti koliko HDZ cijelo ovo vrijeme želi u biti da do početka ovog procesa ni ne dođe. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** ovdje se radi o bespućima proceduralno pravne zbiljnosti u kojima se našlo Povjerenstvo za sukob interesa. Ako postupe po pravilniku niste postupili po ZUP-u, ako postupe po ZUP-u, niste postupili po posebnom zakonu. Dakle želi se nejasnom procedurom držati povjerenstvo na kratkoj uzici i prijetiti da možemo mi svaku vašu odluku srušiti zato što ćemo uvijek naći nešto po čemu niste postupili. I zato ne želimo da zakon bude jasan jer onda imamo veću mogućnost da se malo ovako povjerenstvo pokušava držati na ledu. Dakle ova norma je jasna, možda nije savršena ali nismo čuli ni jedan dodatni, dopunski prijedlog kako da to popravimo. Ako klub HDZ-a da bilo koji amandman koji će biti jasan, ako je to njihov uvjet za prihvaćanje ovog zakona ja vjerujem da ćemo ga prihvatiti. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Sljedeća replika kolegica Glasovac, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bauk, u pravu ste kada kažete da je u ovom slučaju rad povjerenstva maksimalno usporen i da usvajanjem ovoga zakona on može biti jedino ubrzan. HDZ-u ne odgovara ubrzavanje postupka. Ovo što ste rekli je točno. HDZ zapravo želi držati povjerenstvo i Natašu Novaković u pat poziciji ovakvoj kakvoj je sada da u zakonu ne piše tko odlučuje o izuzeću. Jer dokle god je ona u pat poziciji oni ju mogu na neki način ucjenjivati i što god napravila mogu reći da je pogriješila. Stoga njima ne odgovara da se to definira zakonom. Ako im odgovara da tu piše da je povjerenstvo to koje treba odlučivati o sukobu interesa predsjednice ili pojedinog člana pa dajte amandman na naš zakon, dajte amandman. Neka to uđe u zakon. Mi smo čak spremni prihvatiti i taj amandman samo da se razriješi taj gordijski čvor. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, odgovor, izvolite kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Dobro, mogu se djelomično složiti s vama, on nije maksimalno usporen, maksimalno bi bio usporen da se povjerenstvo ukine, onda bi bio maksimalno usporen. Dakle ovo je sada skoro pa maksimalno usporen. Ali meni je najzanimljiviji meritum, dakle predsjednik Vlade smatra da gospođa Novaković je u sukobu interesa jer je radila u HUP-u koju je financirao Todorić. Ta činjenica je bila poznata i kod izbora. Dakle vi ste svjesno izabrali nekoga za koga smatrate da je u sukobu interesa što je radio negdje gdje je radio, gdje je imao utjecaj Todorić. To se znalo i prije da je gospođa Novaković radila u HUP-u. Ali ono šta je zanimljivo da onaj koji malo bolje zna te odnose jer je radio u Agrokoru, gospodin Zdravko Marić npr., on nije tražio izuzeće Nataše Novaković zato što je radila u HUP-u se ne razumije./... to je jako zanimljivo. Dakle gospodin Plenković zna bolje odnose nego gospodin Marić koji je tamo radio ili mu ne vjeruje. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Posljednja replika na vaše izlaganje kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bauk, ovo filozofiranje na temu tko bi šta trebao napraviti zaista postaje već malo i zamorno. Znači s obzirom da vam je navedeno da postoji primjer, znači ništa što bi bilo prvi puta i ništa što se već nije desilo. Po istom zakonu netko se već izuzeo kad je u jednom trenutku shvatio da je u potencijalnom nekakvom odnosu koji bi se mogao tumačiti kao sukob interesa. I vi sada nas uvjeravate da kada vi to napišete da se to tek onda treba dogoditi. Dogodilo se već i sada mi nije jasno što vi želite postići sa ovom raspravom osim da nešto pričate kako se vi sad nešto zalažete itd., nitko gospođi ne brani da napravi isti potez, nitko i nitko je u tome ne zaustavlja. Pa što ne donese sama takvu odluku. Tko joj brani? Nitko. A što se tiče ovog izričaja gospodina Hajdukovića o kriminalnoj organizaciji ili stranci, samo ću vam pročitati jedan citat sa današnjeg svjedočenja: „Ustvrdio je da je županici tada dao 100 tisuća eura u apoenima po 500 eura. Ona ih je spremila iza neke slika i kazala mi da se ništa ne brinem.“. Smatrate li se vi kriminalcem gospodine Bauk u svojoj stranci radi ovakvih svjedočenja? Arsen (SDP)** Ne smatram gospodine Boriću. Dakle, hvala. Najprije pitanje što mi želimo postići ovom raspravom, oporba uvijek želi postići da se rasprava. mi nemamo iluzija da ćemo sad vas natjerati da vi promijenite stav. Jedino što, imali ste jednu nepreciznost. Dakle, vi bi gđi. Novaković predložili da se izuzme nego da odluči hoće li se izuzeti. Ona je to napravila i sud joj je u presudi rekao da nije dobro napravila. I dao joj je uputu da zahtjev za izuzeće dostavi tijelu koje obavlja nadzor. Koje tijelo obavlja nadzor Povjerenstvom za sukob interesa? Ili Sabor ili Visoki upravni sud. Nema trećeg. Sabor je rekao da nije nadležan, Upravni sud je rekao da nije nadležan i gđa. Novaković ne može postupiti po sudskoj presudi

Hvala kolega Borić, kolega Bauk, hvala. Nastavljamo s raspravom. U ime Klub zastupnika HSU-a i nezavisnih zastupnika i SNAGA-e kolega Marko Vučetić. Izvolite. Zahvaljujem poštovane kolegice i kolege. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Današnja rasprava je uglavnom bila na razini slobodnih asocijacija pa već kad je to tako onda bih mogao i ja nešto govoriti što mi padne na um. Prvo što mi pada na um je, recimo, opis jednog stanja kad raspravljamo o sudovima, tko radi na tim sudovima i tko sudi na tim sudovima. U novinama smo čitali da je jedan sudac prekoračio brzinu vožnje, da ga je policija zaustavljala, on se nije zaustavio zato što policiju doživljava i ono što ona čini kao poziv na uspostavljanje socijalnog kontakta. Čovjek bi se družio i očito se voli družiti na prometnicama i ako se ne ostvari to druženje, nema nekakvih velikih sankcija jer je on sudac i on ovako poštuje hrvatske zakone. S druge strane, imamo primjer jedne ustavne sutkinje koja je imala nekakav manji prometnu nesreću, koja je napustila mjesto, zbog čega, zato što je ostvaren socijalni kontakt, ali ona se nije htjela nastaviti družiti pa je samo produžila i nije snosila nikakve sankcije za taj svoj čin. Kad raspravljamo o zemlju u kojoj bi se trebalo razračunati s korupcijom, kad raspravljamo u zemlji u kojoj bi trebao nestati sukob interesa, imajmo na umu što se to svakidašnje odigrava u našoj javnosti i koje su to ustanove i koje su to institucije i koju su to ljudi koji bi trebali spriječiti sukob interesa ili ti ljudi koji bi trebali sankcionirati prekršitelje. Nadalje, evo, sljedeća asocijacija, a to je razlika između deskriptivnog i normativnog. Deskriptivno je kad opisujete ono što se dogodilo, a normativno je zahtjev za činom, treba biti. Ovo normativno se odnosi na etičku ili moralnu normu. Moralnu ili etička norma je pohranjena sad u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, isto kao što sam u današnjoj raspravi rekao da su hrvatske emocije sadržane u ministarstvu koje je danas predlagao i Zakon o socijalnim pedagozima. Tako se i hrvatska etičnost i dobrota pronalazi u ovom povjerenstvu jer u konačnici, ako sve svedemo, povjerenstvo će donijeti odluku jednom velikom djetetu koje se s tim neće moći nositi, a ta odluka znači, bio si dobar ili nisi bio dobar, molim te sljedeći put budi malo bolji. Ako u radikalno banaliziramo ili svedemo na onu mjeru ovo povjerenstvo, povjerenstvo upravo ovakve odluke i donosi. To je u konačnici etičko tijelo. A zašto se netko ne može nositi s odlukama etičkog tijela, to govori o njegovoj moralnoj, mentalnoj, povijesnoj, antropološkoj, stranačkoj ili bilo kakvoj konstituciji. Ljudi koji se s tim ne mogu nositi, koji ne mogu biti u odnosu s tijelom koje donosi etički sud nego bojkotiraju taj etički sud, već su se sami time dokazali, ne da su u sukobu interesa, nego da su u sukobu i bezodnosnom stanju s javnim moralom. O tome mi raspravljamo. Ovaj prijedlog koji je SDP donio je dobar prijedlog, usprkos svemu i onim mojim kritikama koje sam izrekao i koje je kolega Bačić smjestio u pogrešan kontekst. Da ga je smjestio u ispravan kontekst, onda bi kolga Bačić trebao reći, budući da HDZ cijeni rad povjerenstva kao autonomnog tijela ja ću predložiti predsjedniku HDZ-a i premijeru da povuče svoj zahtjev za izuzeće predsjednice povjerenstva. Na taj način bi pokazao i dokazao da cijeni rad povjerenstva. Osim toga povjerenstvo je kolektivno tijelo. Može li u povjerenstvu sjediti netko tko nije u stanju donositi i prosuđivati na temelju interesa interesa javnosti? Ne može. Ali budući da je došlo do blokiranja i onemogućavanja rada ovog tijela, oporba odgovorna oporba traži način kako ukazati na paradoksalnost ovog čina i u konačnici, kako da javnost već formira stav je li tu došlo do kršenja ili ove moralne, javne norme odnosno je li došlo do sukoba interesa. Čim je nastao takav zahtjev, došlo je do sukoba interesa jer je netko demonstrirao svoju politički moć, a imajmo na umu da je politička moć nemoć jer traje 1 mandat. Politička moć nemoćne ljude u jednom mandatu pretvara u kreature, ono što su bili na početku tog mandata, na kraju tog mandata više nisu. Sljedeća asocijacija. Hrvatska, dakle ne svi ali mnogi, Hrvatska je zemlja kojoj vrijedi jedna povijesna neistina koja se provlači kao svevremenitom istom, a to je da je zemlja čiji je otac domovine Franjo Tuđman. Ne. Franjo Tuđman je isključivo otac HDZ-a, a HDZ može bivstvovati na trostruk način. Prvi je autentičan način i to je HDZ koji ima svoju autentičnu pjesmu u kontinuitetu. Drugi HDZ je nesvjesni HDZ. To je kad tražite pjevača tuđeg, ali HDZ-ovih nota. To je HDZ koji je nesvjesno i postoji polusvjesni HDZ, a to je ona koja sama pjeva svugdje gdje god se nađe. U ovakvim okolnostima autentičnog, nesvjesnog i podsvjesnog HDZ, u ovakvim okolnostima u kojoj zahvaljujući političkoj, stranačkoj, partitokratskoj patologiji mi smatramo da se institucije useljavaju u naše stranke, da smo mi oni koji smo jedini borci protiv korupcije, da smo mi oni jedini koji smo stvorili RH, da smo mi oni jedini koji će se boriti za socijalnu pravdu. Mi to ne možemo ostvariti ukoliko smatramo da to nastaje u okolnostima naše stranke, naše političke grupacije. To su sve bolne bolne iluzije koje dovode do raspada države i koje dovode do raspada institucije. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je prvenstveno etičko tijelo i tog etičkog tijela se netko boji. U terorizmu, kolega Borić mi je nestao jer je spomenio pojam filozofiranja u negativnom kontekstu, to je odraz samo balkanske svijesti. Jedino u balkanskim narodima filozofija ima peorativno značenje kao ona aktivnost koja ništa ne znači. U svim ostalim narodima, u svim ostalim zemljama filozofija je makar kritička sinteza svega što je moguće znati il svega što je realno. I to je ono što na temelju kritičnosti otvara taj svijet. Jasno u balkanskoj svijesti filozofiranje ima peorativno značenje zato što je realnost nastala u autentičnoj pjesmi vlastite stranke makar dok te stranka ne odbaci. Zbog čega se boje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa isto kao u terorizmu ili filozofiji terorizma, da ne uzrujam Balkance. U filozofiji terorizma stoji zbog čega, čega se najviše boje teroristi, onoga što i snagu koju imaju oni kojeg su oni napali. U napadu na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa oni koji napali povjerenstvo najviše se boje onoga što povjerenstvo ima, a to je donijeti etički javni sud, nisi bio dobar. I trebamo omogućiti ovim prijedlozima zakona da taj sud napokon i čujemo. Zahvaljujem. je rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Željo Jovanović. Izvolite kolega Jovanović. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice i kolege jedna misao kolege Vučetića je ključna zbog čega mi ovo i predlažemo. Dakle, kolega Vučetić se upitao, ako zaista žele neovisno povjerenstvo, ako vjeruju tom povjerenstvu pa zašto onda ne prepuste da povjerenstvo ne donese odluku, zašto skrivaju materijale, zašto kukavički traže izuzeće predsjednice Novaković, zašto oko puta u Finsku rade toliko prodavanje magle? Ako zaista misle da je sve u redu, pa podnesite sve te materijale koje povjerenstvo traži i povjerenstvo će, kojem vjerujete, želite da bude neovisno, donijeti odluku. Ali tu je ključan problem što kolege iz HDZ-a ne žele neovisna povjerenstva. Čuli smo, rekao je kolega Vučetić, radi se o etičkom povjerenstvu. Mi imamo jedno etičko povjerenstvo koje ne radi upravo iz razloga što HDZ i većina opstruiraju njegov rad. Dakle, Odbor za etiku u visokom obrazovanju i znanosti, već samo ime kaže, etičko tijelo, ne može raditi zato što nisu izabrani njegovi članovi nakon što je taj odbor pokrenuo pitanje nekih etičkih i etičnosti postupaka u akademskoj zajednici, viskom obrazovanju i znanosti, on danas ne radi. Eto slična sudbina se sprema i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. I zato mi predlažemo naš zakon, naše izmjene zakona jer mi istinski želimo osigurati tom povjerenstvu neovisnost, da radi bez ikakvog političkog pritiska. I to je cijela priča. Prema tome, dobro znamo da je na ulazu u veliko vijeće dubrovačko pisalo, zaboravite privatno mislite i brinite za javno. Zašto to govorim, zato što piše i na stranicama, na početnim stranicama našeg Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Prema tome, mi kao saborski zastupnici moramo ispred sebe imati jedan ključan zadatak, a to je osigurati veće povjerenje u sustav. Dakle, korupcija razara se segmente društva, a posebno je opasno to što uništava povjerenje u sustav. zar mi kolegice iz HDZ-a, kolege i kolege u saboru ne bi trebali učiniti sve da vratimo povjerenje u te institucije. Evo ja ću vas podsjetiti, dakle ovo je jedna tablica istraživanje Radio Katoličko-bogoslovni fakultet i ovdje dole na dnu se nalaze institucije koje imaju najmanje povjerenje hrvatskih građana. Koje su to institucije? Političke stranke 4%, sabor 8%, vlast i državna uprava 10%. Pa mene je sram biti u tijelu koje građani podržavaju sa 8%. Da li mislite kolegice i kolege da će opstrukcijom rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa povjerenje građana u institucije rasti ili padati? Dakle, ako želimo vratiti povjerenje građana u sustav, u sabor, u političke stranke, u funkciju predsjednika ili predsjednice vlade onda ne smijemo otežavati rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. A sve što se događalo u ovom mandatu od kada je gospođa Novaković preuzela to mjesto je opstrukcija rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Dakle, nema kolege Bačića koji je govorio u ime kluba. Mi ne možemo vjerovati u to da HDZ želi osigurati nesmetan rad ovog povjerenstva iz jednostavnog razloga što se u proceduru bio, pokrenuta je procedura izmjena zakona, to je radio notorni Kuščević gdje je on imao ambiciju da se u potpunosti ukine Članak 5., Članak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Taj Članak 5. je sama srž rad povjerenstva i Zakona o sprječavanju sukoba interesa i u tom Članku 5. piše: Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. Dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana, dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost i četvrto, građani imaju pravo biti upoznati sa ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koji su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti. Dakle, kolegice i kolege, ukidanje ovog članka načela djelovanja, čl. 5. znači negaciju smisla postojanja Zakona o sprječavanju sukoba interesa i povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa. Zbog toga i naš prijedlog ide u smjeru jačanja neovisnosti Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa jer samo na taj način, snažnom, neovisnom institucijom možemo osigurati povratak povjerenja u politiku, povratak povjerenja u sve ovo što mi radimo ovdje. Svaki sukob interesa nije korupcija, al je predvorje korupcije, pa prema tome neovisnim radom povjerenstva ćemo osigurati da to predvorje bude što manje i da ne krenemo prema sistemskoj korupciji u kojoj vrijedi pravilo da svatko je potkupljiv, a oni koji nisu potkupljivi samo im nije ponuđena dovoljno visoka cijena. Ako ne želimo da takav stav prevlada u RH dajmo dajmo sve od sebe da osiguramo neovisni rad Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo s izlaganjem u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Davor Vlaović ispred Kluba zastupnika HSS-a i demokrata, izvolite kolega.

jer prije svega ovo neovisno tijelo bi trebalo bit neovisno, ovo kolektivno tijelo bi trebalo presuditi u svim onim diobama, u onim razmišljanjima građana da li je neki političar, neki dužnosnik radio svoj posao pošteno, da li je javni novac trošio onako kako je proračunom planirano i da li je utrošio u one namjene kako to građani žele putem svojih proračuna i putem svojih predstavnika koje zagovaraju. U ovom predmetu gdje se traži izuzeće, stječe se dojam, obzirom da taj postupak već traje više od 100 dana, da se jednostavno nekome ne sviđa da povjerenstvo donese odluku i da to tijelo po njima očito možda je u nekakvom sukobu interesa, neki od njih odnosno predsjednica povjerenstva i da zbog je najbolje da se ta odluka ne donese dok sad ne prođu predsjednički izbori ili možda i parlamentarni izbori. Zašto to razvlačit, zašto i dalje kod naših sugrađana izazivati sumnju da nam ne funkcionira država, da raste i dalje indeks percepcije korupcije korupcije u RH, da je sumnja u pravosuđe jer ima niz predmeta gdje u sličim slučajevima, različitim sudovima, različitim nivoima, donose različite presude i da nismo svi jednaki pred zakonom. Ove dopune zakona idu za tim da se ova pravna nejasnoća riješi, a evo i sama presuda Upravnog suda govori o tome da povjerenstvo i ne može odlučiti o ovom predmetu, nego da mora poslati to na drugostepeni nadležni organ, a to je ili HS ili Upravni sud. I tu onda sve dileme staju. Ovdje je već i praktično izrečeni prijedlozi ili povucite zahtjev za izuzeće ili dopunite ovaj prijedlog koji je oporba uputila u proceduru sa aneksom da ga poboljšate s konačnim ciljem da se čim prije donese rješenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i to bi bilo najpoštenije i na taj način bi pokazali da smo svi čisti koji smo u tom postupku i da nam pravni sustav funkcionira. Dokle god to nije tako sumnje idu, pogotovo izjave koje kažu nećemo više ništa dostaviti, a onda se to plasira lokalnom odnosno nacionalnoj tiskovini, govore u pravcu da se sa najviše razine ignorira Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, neovisno tijelo koje bi trebalo biti toj istoj Vladi i svima nama alat da ukažemo na nekakve nepravilnosti, pa neka ona nakon, na temelju svih relevantnih podataka donese rješenje. Ovim se onemogućuje rad jer se ne dostavljaju sva dokumentacija, ovim se onemogućuje rad jer ih se priječi u donošenju rješenja, traže se izuzeća i drugim riječima potvrđuje se ono što sam uvodno rekao da se ne želi uopće da se rješenje u konačnici donese, razvlači se, kupuje se vrijeme ne znam za koga i za šta, ali činjenica da u konačnici gubi na rejtingu ukupni sustav, a najviše gubi Vlada jer Vlada mora biti brza, efikasna i sve ono što se propituje od nas oporbe da su negdje napravili propust, bi trebali brzo brzo riješit jer čim se duže razvlači više je prostora za insinuacije, podmetanja kako vi to kažete ili politiziranje. Ne ovo nije čisto politiziranje, ovo je po meni jedan put ka skraćivanju pravne procedure i donošenju bržeg rješenja s ciljem da javnost sazna kako se trošio javni novac, da li je netko bio u sukobu interesa ili nije, ako nije onda se nema čega bojati i treba svu dokumentaciju dostaviti jer da pravni sustav je prema svima jednak onda se ne bi dogodilo da Agrokor dobije od HBOR-a kredit 64 milijuna kuna kad se već znalo da su u problemima, a s druge strane OPG-ovi nisu mogli dobit kredit ili ako su ga dobili onda su ga morali odmah i vratit u potpisanim rokovima u ugovoru, a ovi nisu. Eto, nismo bili svi jednaki i ne dozvolite da onda i kroz ovaj postupak se dokaže da nismo svi jednaki pred institucijama države, a ovime to dokazujete i predlažem da ili prihvatite ovaj prijedlog ili ga izmijenite kvalitetnim amandmanom, pa da dođemo do konačnog rješenja da se čim prije sazna prava istina, a valjda nam je stalo svima do prave istine. Hvala. Hvala i vama. Time smo završili sa raspravom u ime klubova, slijedi pojedinačna rasprava prvi je kolega Ivan Lovrinović, kolege Lovrinovića nema, sukladno čl. 233. gubi pravo na raspravu. Sljedeći je kolega Miro Bulj, njega također nema. Sukladno članku 233. gubi pravo na raspravu o ovoj točci dnevnog reda. A nakon njih je kolega Maras. Izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Imamo raspravu o jednoj, po meni vrlo važnoj temi i de facto jedna je od rijetkih institucija koja je ostala neovisna i koja radi svoj posao bez obzira radi li se o ovom ili onom dužnosniku, o ovom ili onom članu stranku, bilo koje ili nezavisnom zastupniku ili nezavisnom načelniku. I radi svoj posao u kontinuitetu. I da ima i malo mudrosti kod kolega iz HDZ-a oni ne bi to potkopavali nego bi pokušali napraviti da funkcionira ta institucija dalje jer to doprinosi svima u RH. Prvenstveno Prvenstveno doprinosi onima koji se bave politikom i doprinosi osjećaju građana da ima netko tko će reći kao što je rekao kolega maloprije da postoji institucija koja će reći da je nešto etički ili da nije i da to ljudi vjeruju. Jer kada imamo državu u kojoj suci bježe policiji, u kojima procesi traju desetljećima i onda više-manje očekivano ljudi budu oslobođeni mada su već priznavali kaznena djela u početku istrage ali su onda ti njihovi izuzeti zbog toga što nisu kao bili zakonito prikupljani ali su rekli ljudi o čemu se radilo a sada nakon 10 godina FIMI MEDIA-e budu oslobođeni, ljudi nemaju elementarno povjerenje u institucije u RH da će onaj tko napravi nešto loše biti kažnjen a da će to biti brzo i da će biti kazna pravedna. HDZ nije u stanju podnijeti jednu malu inspekciju onoga što se desilo na putovanju u Finskoj. Pokazati putne naloge da se vidi tko je bio na putu, zbog čega je bio na putu, da li je put opravdan, šta je napisano u putnom nalogu, onim informacijama s kojima hrvatski građani trebali biti upoznati pod normalno, znači tu ne treba biti neke posebne procedure. Pravo na pristup informacijama dopušta svaku takvu informaciju da hrvatski građani znaju jer za njihov novac je netko otišao na put. U ovom slučaju državnim službenim avionom gdje su se odvezli kolege iz HDZ-a na stranački skup u Finsku, odnosno na konvenciju Europske pučke stranke i onda organizirali usput onako da se da se pro forme nešto napravi kao protokolarni susret sa premijerom Finske. I unutra su bili svi i oni koji trebaju biti i oni koji ne trebaju biti. U biti oni koji trebaju biti na skupu Europske pučke stranke ali ti ljudi duboko sam uvjeren nisu imali potrebe posebno prisustvovati nekim bilateralnim sastancima sa finskim dužnosnicima. I onda imamo dva putna naloga, jedan putni nalog koji je ispisala Vlada. Bay the way s obzirom da je bez isplate putni nalog može biti napisan bilo kada. Tko nama garantira da je taj putni nalog uopće ispisan u tom trenutku kada je delegacija išla na put i drugi putni nalog koji je potkrijepljen i dnevnicama ispisan u HDZ-u. E sad se pita, postavlja pitanje, zbog čega premijer ukoliko ide na put službeni uzima dnevnice iz stranačke blagajne a ne dnevnice na koje ima pravo kao predsjednik Vlade RH. Možda zbog toga što tad putnog naloga uopće nije ni bilo. Možda je putni nalog kasnije napisan, tko zna kada i tko to nama može garantirati. I umjesto da otkloni sve informacije i sve sumnje sa tog sa tog slučaja premijer se inati i šalje poruku hrvatskim građanima da neće poštivati hrvatske zakone i da neće poštivati instituciju Povjerenstva za sukob interesa. Jedino, ja ću vam sad reći i nešto šta sam duboko uvjeren, jedina institucija u RH koja neovisno radi od vlasti jer na svim mogućim ostalim poljima Vlada HDZ-a, odnosno vlast ima utjecaj direktno ili indirektno i preko sudova i preko vidimo kako je prošla situacija sa Ustavnim sudom, gdje Ustavni sud tumači ne jednoglasno nego podijeljenim glasovima da se nije trebala sazvati sjednica Hrvatskog sabora u roku od 30 dana ono što piše u Ustavu na način kako je to protumačio HDZ odnosno predsjednik Hrvatskog Hrvatskog sabora Jandroković i premijer Andrej Plenković. I sada se pojavljuje jedna institucija koja se odupire, ja bih rekao pritiscima HDZ-a se ne razumije./.... I upravo zbog toga se svi ovdje trebamo pobuniti protiv toga i omogućiti ljudima da rade. Gospođa Novaković je, ja se tu pridružujem ovoj konstataciji koju je rekao kolega Bauk, ni ja nisam glasao za nju ali sam joj već prije pola godine rekao da sam znao na koji način će se povjerenstvo postaviti jednako prema svima da bi dignuo, odnosno zaokružio je 2x da sam mogao na isti papirić. Znači sa te strane gospođa Novaković je napravila nevjerojatan posao i treba joj dati punu podršku. A HDZ želi to povjerenstvo ugasiti i gospođu Novaković maknuti sa svoga puta netransparentnosti i korupcije. Sa svog puta netransparentnosti i korupcije. Ja bih volio da premijer Plenković onako radi Hrvatske i hrvatskih građana pokaže malo respekta i povjerenja i poštovanja prema povjerenstvu, prema Hrvatskom saboru. Pa meni je čudno, evo tu je paradoks, gospodin Borić i gospodin Đakić su glasali za gospođu Novaković a ja nisam a sada ju ja branim, a oni joj ne daju da rade. Pa kako je to moguće? Kako je moguće da oni koji su je izabrali, ne znam prije dvije godine ili nešto manje od toga, joj ne daju da radi, a ja koji nisam glasao za nju je branim da radi svoj posao jer vidim da se žena trudi i da se to cijelo povjerenstvo trudi. I da samo postoji jedna osoba u povjerenstvu na koju HDZ može izvršiti pritisak na kojoj očito i kontinuirano rade pritisak jer ta osoba se izuzela kod ovog zadnjeg slučaj iz glasanja i na taj način nažalost stvari funkcioniraju. Bilo bi dobro gospodo da podržite ovaj zakon, da odblokiramo tu situaciju i da vratimo povjerenje i u Hrvatski sabor, da građani vide da štitimo odluke koje smo sami donijeli. Pa mi smo donijeli i mi smo dali povjerenje tom povjerenstvu. Hoćete li gospodo iz HDZ-a glasati za izvješće povjerenstva ili ćete im pokazati da nisu radili dobro i tražiti da se maknu zbog toga što su se postavili čvrsto i kod gospođe Dalić i kog gospodina Marića i kod gospodina Plenkovića i kod čitavog niza drugih slučajeva? I drago mi je na kraju, mogu to ovako reći da sam siguran da će gospođa Novaković nastaviti raditi svoj posao, ukoliko HDZ to bude opstruirao narednih godinu dana uvjeren sam nakon sljedećih izbora, zbog toga što takvo povjerenstvo treba RH. I možda ću reći još malo jaču ocjenu, možda će to netko shvatiti krivo, ali govorim kao hrvatski građanin. Ponosan sam na to kako radi neovisno povjerenstvo gospođe Novaković, baš sam ponosan da postoji netko u Hrvatskoj koji će HDZ-u reći ne, ne možeš me pritiskati od institucija naravno ovih koji se imenuju. Nažalost, nema takvih puno da postoji takva institucija koja će HDZ-u reći ne i ne možeš raditi sve kao da ti je ćaćino nego je to nešto šta je od svih građana RH, izvoliš podnijeti račune za posao koji obavljaš. Umjesto da takve ljude nagradimo, vidim da iz HDZ-a takvi ljudi ne odgovaraju, ali im odgovaraju njihovi kolege koji su zbog korupcije morali otići sa svojih funkcija i tu ih zdušno u Hrvatskom saboru brane kao da su napravili dobre stvari, a ne da su morali zbog tih stvari dati ostavku. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi je kolega Jovanović. Izvolite. Hvala. Kolega Maras govorili ste o važnosti povjerenja građana u institucije u borbi protiv korupcije, dakle bez građana koji će prijaviti u dobroj vjeri korupciju, nema borbe protiv korupcije. A istovremeno ne znam da li znate, mi smo ovdje u Sabor donijeli zakon, Zakon o zaštiti zviždača i povjerili smo im vrlo važnu funkciju pučkoj pravobraniteljici koja je također pod pritiskom HDZ-a osnuje se institucija povjerenika za pravo na pristup informacijama u slučaju pritužbi zviždača. Da li znate koliko je novaca osigurano za rad povjerenika? Osigurana je nula kuna. Dakle, to je još jedan dokaz u kojoj mjeri HDZ iskreno pristupa u borbi za korupciju. **Hajdaš Hvala lijepa. Moram priznati da evo sada kada je kolega Jovanović spomenuo pučku pravobraniteljicu da moram i nju istaknuti kao nekoga za kog bi rekao, ne samo u ovoj situaciji nego u mnogim situacijama na devijacije u našem društvu reagira pravovremeno i odlijeva također pritiscima onih koje nekoliko puta nisu već iskazali povjerenje u Hrvatskom saboru. Tako da evo malo mi je žao što je se nisam sjetio u svojoj raspravi. Ona je također svijetao primjer osobe koja svoju dužnost obavlja na način da ne podliježe političkim pritiscima i sitnim strastima koje nažalost se obično potpiruju kada HDZ dođe na vlast u RH. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Saša Đujić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Maras vi ste u svojoj raspravi spomenuli jednog hrvatskog suca koji je proteklih dana, objavljeno je, vozio prebrzo i onda bježao policiji, isto tako ste spomenuli procese u Fimi media-i kako su tamo optuženici priznavali djela pa su kasnije oslobađani, pa ja želim i tu povući jednu paralelu. Dakle taj sudac je danas u medijima izjavio da ga je policijski presretač poticao na brzu vožnju i da je zbog toga on brzo vozio jer je bio potican. A možda su i neki optuženici u Fimi media-i bili poticani da uzmu novce pa nisu krivi nego bi trebao valjda biti onaj tko ih je poticao. Dakle, puno je tu nelogičnosti, puno je tu šumova i to je sve ono što šalje lošu sliku građanima i zbog građani uopće gube povjerenje u institucije naše zemlje. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepa. Apsolutno je to skandal i nevjerojatno je da jedan sudac to može reći, a isto tako je nevjerojatno da se ne odaziva pozivima sudu. On bi trebao biti kao primjer, ukoliko te država, sud zove moraš se odazvati bez obzira na sve. Tako da to je jedna situacija koja je moguće u RH. I nevjerojatno mi je da pravosudne vlasti još nisu reagirali sa nekom osudom, izjavom ne mislim na pojedinačne izjave određenih sudaca nego baš na pravosudnu vlast u RH odnosno DSV. A sa druge strane što se tiče Fimi media-e, pa to je paradoks sam po sebi. Znači osoba koja je priznala među prvima da se pohvalila bivšem premijeru Sanaderu da je izvukla novce iz jednog ministarstva i dala takav iskaz je oslobođena prije nekoliko mjeseci ili mjesec dana

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo danas je pred nama jedna vrlo važna tema i ja ću je započeti sa dva citata premijera Plenkovića. Jedan je došao sam mijenjati HDZ da bi mogao mijenjati Hrvatsku. Na kraju se dogodilo da je HDZ promijenio njega. A drugi je, nikome neću dozvoliti da meni i HDZ-u lijepi etiketu korupcije. I uistinu nitko je HDZ-u i njemu ne lijepi, lijepe si ju oni sami svojim djelima a pogotovo on. Na njegu žalost šta se dešava cijelo vrijeme njegove Vlade, kakvu poruku šalje. Dakle u trenutku dok izgovara ovu drugu rečenicu da nikome neće dozvoliti da njemu i njegovoj Vladi netko lijepi etiketu korupcije ima priliku to sam odlijepiti od sebe i od svoje Vlade. U trenutku dok 4 ministra u njegovoj Vladi padaju zbog sumnji na sukob interesa, zbog sumnji na korupciju, on u ovom Visokom domu kada izlazi pred zastupnice umjesto da kaže da nažalost 4 kolege su pod sumnjom, ne krivi, nisu krivi, ne znamo dal' su krivi nego su pod sumnjom i to remeti rad Vlade i nanosi strašan teret mojoj Vladi i HDZ-u i zbog toga oni više ne mogu biti ministri u mojoj Vladi jer ja nikome neću dozvoliti da mi lijepi etiketu korupcije, meni, mojoj Vladi i HDZ-u on radi suprotno. On nama ovdje hvali njihova velebna djela i kako su to uspješni ministri i kako su napravili čuda i gle onda ih s druge strane smjenjuje. A zašto ste ih smijenili ako su bili super? Zbog čega? To je ono što je nejasno. Dakle premijer Plenković je na tom primjeru imao mogućnost odlijepiti etiketu korupcije i sukoba interesa od od sebe i od svoje Vlade da je samo jasno rekao, da ne želim da mi ti ljudi budu teret. Ne ulazeći u to jesu li krivi ili nisu. Onda s druge strane, dešava se da nakon smjene ta četiri ministra u ekspresnom razdoblju ministar Kuščević, skida mu se imunitet, znači nije se čekalo ni nastavak zasjedanja Hrvatskoga sabora nego mu je Mandatno-imunitetno povjerenstvo ekspresno skinulo imunitet jer je Državno odvjetništvo diglo protiv njega sumnje i krenulo u nekakve istražne radnje. I šta onda HDZ radi, umjesto da odlijepi tu etiketu sumnje u korupciju i zlodjela kolege Kuščevića koja se stavljaju njemu i HDZ-u na teret oni njega pokušavaju imenovati u Odbor za zakono9davstvo. Pa to je super poruka hrvatskoj javnosti. Top je poruka koju šalje premijer da mu nitko neće lijepiti etiketu korupcije. Evo tako što imenuje, pokušava imenovati kolegu Kuščevića u Odbor za zakonodavstvo. To su sve poruke koje ova Vlada i HDZ šalju hrvatskoj javnosti kako gledaju na to pitanje. Isto tako imamo sad ovu situaciju oko povjerenstva na koje se od početka radi neviđeni pritisak. Dakle, vratimo se opet nazad i na ministra Kuščevića koji je prije ove svoje eskapade sa zemljištima svaki dan u javnosti radio pritisak na Povjerenstvo za utvrđivanje sukoba interesa prijeteći im promjenama zakona u kojima će ih razvlastiti, u koje ih protuzakonito nije ni uključio jer u zakonu stoji da povjerenstvo mora biti uključeno u donošenje novog zakona. Održali su jedan sastanak i onda se godinu dana više nisu sastajali. I to je cijelo vrijeme pritisak na rad povjerenstva. Pa pritisak je i ovo što se dešava ovih zadnjih 100 dana, dakle da HDZ odbija dati dokumentaciju, da premijer Plenković traži izuzeće gospođe Novaković što ima pravo ali onda kroz svoje stranačke kolege, kroz tijela ovog Visokog doma i ostale instrumente blokira blokira donošenje odluke uopće da se odluči o tome, o njezinom izuzeću. I to je zbog čega mi predlažemo, predlažemo ovaj zakon, da se razriješi taj gordijski čvor koji je nastao koji je u interesu HDZ-a jer ne žele da se o tome uopće priča, ne žele da se o tome uopće odlučuje. To zahtjev za izuzećem je krenuo od gospođe Dalić, pa nismo mi svi zaboravili kako je i ta gospođa otišla iz Vlade. Dakle ona je također od premijera Plenkovića ishvaljena kako je napravila ogromna čudesa, ogroman uspjeh, ali evo otišla je. A zašto je otišla ako je dobra? Zašto je otišla ako je dobra? Nismo zaboravili kako je jedna skupina u ovom društvu pisala zakon koji pod sumnjivim okolnostima, trebali su nam mjeseci da uopće saznamo tko je pisao zakon lex Agrokor i onda su na temelju zakona kojeg su pisali izvukli pola milijarde kuna iz Agrokora za za konzultantske usluge i nakon toga je gospođa Dalić otišla iz Vlade ali je super radila, dobro je radila po riječima premijera ali mora otići. To su sve neki primjeri na kojima je premijer Plenković mogao poslati javnosti poruku za ono što je govorio, djelima, dakle ne riječima, djelima, neću dozvoliti nikome da mi lijepi etiketu korupcije. Ali s druge strane upravo suprotno. Još jednom ću reći, meni je nepojmljivo da HDZ ne želi dati račune u slučaju Helsinki, da ne želi dati račune povjerenstvu, da opstruira odlučivanje a onda ti putni nalozi izađu u novinama. Tko ih je dao u medije? Dakle HDZ više drži do medija i nekakvim polukanalima kroz Večernji list plasira te naloge van ali ih ne želi dati povjerenstvu. S druge strane premijer posljednjih dana stalno, evo danas slušamo kolegu Bačića koji ovdje govori da vjeruje u neovisno povjerenstvo, dao ni trebaju neovisno odlučivati a prremijer s druge strane stalno šalje poruku da su motivi povjerenstva politički i da želi sa svojim radom politički destabilizirati HDZ i njegovu Vladu. Pa kakve su to poruke. Ali s druge strane je točno ovo što gospodin Maras govori da je povjerenstvo očito ostalo zadnje neovisno tijelo u ovoj zemlji i da zato ne paše HDZ-u jer ne svira kako, ne pleše kako oni sviraju ili ne pjeva kako bi oni htjeli. Dakle to su sve stvari koje nisu dobre, koje šalju lošu sliku i koje stvaraju nepovjerenje u premijera Plenkovića i njegovu Vladu i rade upravo suprotnu sliku o njemu od onoga šta bi on želio barem deklarativno kako govori i mi želimo u SDP-u da se ovaj problem Mi smo kroz Odbor za Ustav i politički sustav već u nekoliko navrata u ovih 100 dana predlagali određena rješenja kako mi vidimo da se ovo razriješi, nažalost nismo uvaženi i zbog toga je došlo do prijedloga ovog zakona i sada već četvrti put premijer Plenković i HDZ imaju priliku javnosti poslati poruku da ne žele da im netko lijepi etiketu korupciju i mogu prihvatiti ovaj zakon, dakle mogu prihvatiti ovaj naš prijedlog, mogu krenuti ka razrješavanju ove situacije koju imamo oko premijera Plenkovića i Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, mogu dostaviti dokumentaciju povjerenstvu i mogu početi u javnosti raditi na rješavanju toga i prihvatiti ovaj zakon i onda se može reći da premijer Plenković nikome ne dozvoljava da mu lijepi etiketu korupcije, u suprotnom nažalost ova Vlada će biti upamćena

Hvala lijepo. Kolega Đujiću, mogao je premijer Plenković na aktualnom prijepodnevu poslati vrlo jasnu poruku da u njegovoj Vladi nema mjesta ne samo korupciji, nego niti sumnji na istu, međutim nije. On je posegnuo za oružjem u kojemu je opoziciju optužio da stvara nekakav okvirčić kojim se želi aludirati da je njegova Vlada puna sukoba interesa i korupcije pri tome ne vidjevši da je on taj koji ne stvara samo okvirčić, nego i plete goblenčić zajedno sa svojim ministrima i samim time postaje suučesnik u ovom koruptivnom karakteru čak i ove HDZ-ove Vlade iako smo mislili da su ta vremena debelo, debelo iza nas, koja su dobila nažalost evo i krunu u nekim sudskim

ali evo recimo ja danas čitam u jednim novinama da upravo gđu. Gabrijelu Žalac koja je zbog afere Mercedes morala otići iz Vlade, sada premijer Plenković planira poslati na novu funkciju u Brisel na plaću od 15.000,00 EUR-a, ja ne znam da li je to točno, ali vidjet ćemo. Ali ako to ide u tom pravcu, to je još jedna poruka koju premijer Plenković šalje o ajmo reć lupežima u svojim redovima. Dakle, gospođa je razriješena, nije znala otkud joj Mercedes, onda je cijelo ovo ljeto se s Mercedosom vozala po obali, valjda misli ako je smijenjena više, Mercedes se sad može pokazivat i za nagradu evo ode u Brisel na 15.000,00 EUR-a, to je to, to su poruke koje se šalju. Dakle, svaki dan premijer Plenković ima priliku poslati neku poruku, a vidjet ćemo kakvi će bit na kraju. **Hajdaš Dončić, Siniša Kolega Đujiću, u vašoj raspravi se opravdano čudite ponašanju HDZ-a odnosno premijera Plenkovića iz službenog puta u Finsku za koje nije htio pokazati račune. Evo ja idem u nedjelju u Finsku i pokazat ću putni nalog ovdje, evo može ga dobit na uvid i g. Đakić i g. Borić i g. Stričak, znači svi ga možete dobiti HDZ-ovci ovdje koji ste prisutni ako treba na uvid i ja ne vidim u čemu je problem, zbog čega premijer Plenković i ostali ministri to nisu htjeli to pokazati. Znači, daj ajmo malo podignuti te standarde koji su nažalost, nažalost zbog ponašanja onih u HDZ-u dovedeni na najniže moguće grane. Znači, ovako nije bilo niti u '90.-tima, više transparentnosti i manje korupcije je bilo u '90.-tima. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Izvolite kolega odgovor na repliku. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Pa da kolega Maras, ni ja ne vidim di je problem ako je sve čisto, u čemu je problem? Pa ima pravo premijer koristit službeni zrakoplov, to je sve potpisano, može otići i na stranački skup ako se taj dan dešava i neki službeni put. Isto tako ako idu dužnosnici HDZ-a s njim, avion tako i tako leti, ja isto ne vidim di je problem da idu ako se to jasno i čisto kaže i ako se to najavi. Ali ovo izbjegavanje, nije ovo prvi slučaj, sjetimo se mi i predsjedničinog puta u Ameriku gdje je to kasnije proglašeno državnom tajnom, pa nisu dani podaci povjerenstvu jer je to državna tajna pa nisu uopće vodili postupak tamo, ono slikanje ispred ograde bijele kuće itd., tako da nije to prvi slučaj, ali to nije dobro i te stvari treba propisat zakonom i zato mi to i predlažemo. u Vijeću Europe koja će morati vjerojatno jedan od prvih zadataka koji će dobiti, razmatranje pritužbi iz RH Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, koji će se Greku, tijelu Vijeća Europe požaliti na pritisak kojim je izloženo zbog pokušaja da dođe do istine i utvrđivanja činjeničnih podataka koji se tiču ovog puta u Finsku. **Hajdaš Dončić, Pa ja vjerujem da će se osjećat sramotno i posramljeno zato što je tako, čini mi se evo kao takva osoba i mislim da sigurno neće doprinijeti startu njezinog rada u tom novom tijelu takva jedna činjenica da će o tome morat odlučivat. **Hajdaš Dončić, Hvala. Kolega Đujiću, govorili ste o visokim moralnim kvalitetama i vrlinama SDP-a, a kad već govorimo o tim moralnim vertikalama SDP-a sa sjevera RH, pa evo samo ću navesti 3 primjera, 3 županije, 3 SDP-ova zastupnika ujedno i načelnika. SDP-ov zastupnik i načelnik osuđen na 10. mjeseci zatvorske kazne, uvjet 2.g., zbog kaznenog dijela protiv službene dužnosti. Bivši SDP-ov aktualni gradonačelnik osuđen zbog zlouporabe položaja pet mjeseci uvjeta, bivša zastupnica gradonačelnica osuđena na osam mjeseci uvjetno zbog kaznenog djela krivotvorenja službene isprave, tri najviša rangirana dužnosnika SDP-a rang saborskog zastupnika, tri županije i to su te moralne vertikale o kojim pričate jel da? Hvala. Poštovani kolega, ja nisam govorio o moralnim vertikalama SDP-a nego o moralnim vertikalama HDZ-a, a vi ste sami rekli bivši, bivši, bivši, e to je razlika. Kod nas su bivši, a kod vas je Kuščević član Odbora za zakonodavstvo, e to je razlika kolega. Gospođu Lovrić ovdje spominje kolega Borić često, bivša SDP-ovka izbačena van, bivša. Dakle to je razlika, djelima se pokazuje. Ja opet apeliram ovdje, podržite zakon. Premijer Plenković djelima može pokazati da ne želi da mu se lijepe te etikete, o tome ja govorim, o porukama koje on šalje. ovaj petak nema glasovanja, ima drugi tjedan, kolega Kuščević će biti izabran u Odbor za zakonodavstvo, to je poruka, on je aktualan, on je tu, sjedi ja mislim kraj vas baš, baš, kraj vas sjedi. Nadam se samo da neće sliku od dede donest da vam to ne remeti kadar. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, sljedeća je kolegica Sabina Glasovac. Kolegice Glasovac, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. SDP predlaže ovim zakonom svega tri članka, između ostalog kaže „Predsjednik i članovi povjerenstva moraju se izuzeti od postupanja u pojedinom predmetu ako su: 1. S dužnosnikom srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pomoćnoj liniji do 4. stupnja zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do 2. stupnja zaključno i po prestanku braka. 2. Moraju se izuzeti od postupanja u pojedinom predmetu, predsjednik i članovi povjerenstva, ako su s dužnosnikom u odnosu skrbnika, posvojitelja ili posvojenika, ako su s dužnosnikom u bliskom osobnom odnosu, ako su s dužnosnikom u gospodarskom ili drugom poslovnom odnosu, ako postoje drugi razlozi koji bi mogli dovesti u pitanje nepristranost u odlučivanju predsjednika ili članova povjerenstva u pojedinom predmetu. Svaka osoba koja sudjeluje u postupku dužna je bez odgode obavijestiti povjerenstvo o postojanju razloga za izuzeće predsjednika ili članova povjerenstva. Ukoliko se predsjednik ili članovi povjerenstva sami ne izuzmu od postupanja u pojedinom predmetu, zahtjev za izuzeće predsjednika ili članova povjerenstva će se bez odgode dostaviti Visokom upravnom sudu RH na odlučivanje. O izuzeću predsjednika ili članova povjerenstva Visoki upravni sud RH odlučuje u vijeću od tri suca u roku od osam dana od dana primitka potpunog zahtjeva za izuzeće predsjednika ili članova povjerenstva.“ Što vama u HDZ-u smeta točno u ovom prijedlogu zakona gdje su pobrojani razlozi u kojem se predsjednik i članovi povjerenstva moraju izuzeti od postupanja u pojedinom predmetu? Ja ne vidim razlog da nekog to smeta, da se jasno propišu kriteriji u kojima se i članovi povjerenstva koji odlučuju o sukobu interesa, potencijalnom sukobu interesa ili nekakvim neadekvatnim ponašanjima svakog od nas koji smo državni dužnosnici, odlučuju, prosuđuju, daju mišljenja, donose odluke, provode postupke o našim sudbinama, što imate protiv toga da se jasno propišu zakoni u kojima bi oni eventualno mogli doć u sukob interesa i ako se nađe u takvoj situaciji kako ćemo razriješiti taj gordijski čvor? Ja ne vidim nijedan razlog niti sam čula u ime kluba HDZ-a da ste rekli što vama ne valja u ovome zakonu. Samo što ste slagali i rekli da je potpuno jasno da to već piše da o izuzeću člana, pojedinog člana povjerenstva ili predsjednika povjerenstva piše da o izuzeću odlučuje samo povjerenstvo, a mi bi to sada gurali Visokom upravom sudu. To je laž. To je laž. Evo vam znate vi lijepo čitati i znate da ste obmanuli javnost, Zakon o sprečavanju sukoba interesa o tome ne govori, o tome ne govori, ne piše. Tko odlučuje o tome jeli predsjednik u ovom slučaju predsjednica ili članovi povjerenstva jesu li u potencijalnom sukobu interesa i tko odlučuje o njihovom izuzeću, to nigdje ne piše. A s obzirom da to nigdje ne piše pa jedni tumače da o tome treba odlučiti povjerenstvo, a drugi kažu možda ne povjerenstvo nego možda to treba slati na neku višu instancu. Mi smo već gotovo nekoliko mjeseci u pat poziciji jer je gospodin Plenković tražio u slučaju Martine Dalić da se gospođa predsjednica povjerenstva izuzme baš u tom slučaju zbog toga jer je prije radila za komoru i bila kao u nekakvim poslovnim odnosima sa subjektom o kome se u ovom slučaju odlučivalo, znamo da se radilo o Agrokoru. I vama odgovara, očitova vama odgovara to tapkanje u mraku i da ne izađemo nikada iz te dvojbe. Zašto? Zato jer se želite riješiti gospođe predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa i čekate ju. Kako ju čekate? Čekate ju da napravi korak. Ako se izuzme odlukom povjerenstva to nigdje ne piše, u crvenom je, ako je odluči izuzeti netko drugi odnosno ona posegne za time, opet je u crvenom i sama sebi zapravo kopa jamu što god ta žena napravila. Ona je rekla, ja smatram da se ne trebam izuzeti i da nisam u nikakvom sukobu interesa, a vi odlučite. A tko su sad ti vi? Pa mi želimo napisati u ovom zakonu da je to tijelo Visoki upravni sud. Možda je to kriva instanca, možemo o tome danas ovdje raspravljati, ali dajte onda recite tko to treba biti. Kolega Bačić ako sam dobro shvatila kaže, trebamo imati povjerenje u Povjerenstvo o odlučivanju o sukobu interesa i oni trebaju odlučivati o tome jeli gospođa Novaković u ovom slučaju u sukobu interesa. Pa dajte onda to u zakon napišite, ako nećete već dati amandman na naš prijedlog zakona, evo sutra imate točku 61 zakon kojim se usklađujemo s novim Zakonom o sustavu državne uprave jedna od tih točaka sutra je prijedlog Vlade, isto izmjena, odnosno dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ako vam je ispod časti da intervenirate amandmanom u naš zakon i da popravite naš zakon evo sutra imate priliku za popravni ispit i sutra predložite amandman i mi ćemo zaista ozbiljno razmisliti o tome da čak podržimo taj amandman. Zašto? Jer bilo kakvo rješenje je bolje od nikakvog rješenja, bolje od ove pat pozicije gdje se blokira rad po jednom predmetu, gdje je već ministrica odavno zapravo, odavno zapravo otišla. Ako nećete vi .../Govornik se ne razumije./..., evo kolega Batinić je na istom tom tragu, on tu kaže da to piše u nekakvom pravilniku, ne piše to u pravilniku. U pravilniku piše samo da se osoba može izuzeti. Ali ako ona se ne želi izuzeti opet ne piše tko treba odlučiti o njenom izuzeću. Ako nećete vi, neka kolega Batinić evo kao vaš koalicijski partner to, napiše taj amandman ili na naš zakon ili na zakon koji je sutra ovdje na saborskoj sjednici i možemo se i oko toga dogovoriti. Kažem bilo kakvo rješenje da u zakon unesemo, da definiramo tko je taj tko odlučuje, u ovom slučaju o otklanjanju, blokade rada povjerenstva po pojedinom predmetu ili bar o usporavanju rada povjerenstva je bolji nego ovakva pat pozicija. Ali vi to nećete napraviti vi to nećete napraviti zato jer vi licemjerno samo ovdje govorite da ste za borbu protiv korupcije i da ste za svako rješenje koje doprinosi boljem radu povjerenstva i svih neovisnih institucija. Ovo povjerenstvo je stalno neovisno i samostalno državno tijelo bilo, bilo, do kada? Dok niste došli na vlast. Ali nemate vi problem samo s ovim povjerenstvom gdje ste svoju političku šapicu stavili na to povjerenstvo, gdje vam smeta neovisnost institucija jer vi ste naučili vladati a Vlada znači moć. To je ono što Plenković kad kaže neću vam dati papire, nacrtao sam vam sve, to znači država to sam ja. Da, postoje zakoni u ovoj državi ali postoji nešto što je iznad zakona, to sam ja Luj, država to sam ja. Nemate vi problem samo s gospođom Natašom Novaković, imali ste vi problem i sa gospođom Dalijom Orešković koja je morala raditi po slučaju Tomislava Karamarka, znamo kako je to završilo. Imali ste vi problem i sa pravobraniteljicom za djecu Ivanu Milas Klarić koju ste ovdje brutalno smijenili prije isteka mandata. Imali ste vi i imate još uvijek problem sa pučkom pravobraniteljicom samo što nju ne možete odbijanjem izvješća smijeniti baš tako lako. Imate vi problem sa neovisnošću institucija i tu je tu je krucijalni problem, tu je krucijalni problem. Od neovisnih institucija kao što su pravobranitelji tražite ono da ne ukazuju na probleme nego da se valjda vode s onim što vidim ne vidim, što čujem ne čujem a ako ipak moram vidjeti i čuti onda bar najmanje što mogu da bi se dodvorio vlasti je o tome, o tome ne pričati. Ne valja vam posao, ne valja vam posao zato jer na ovakav način urušavanjem, političkom pritiskom na neovisnost institucija trajno urušavamo društvo, demokraciju ali to je, sad zvuči već pomalo kao floskula a zapravo je tužna činjenica da smo u 21. stoljeću a da mi i dalje vodimo neke rasprave koje smo vodili prije 10 godina kada smo osnivali pojedina tijela institucije ustanovljavali i da je situacija u nekim područjima još godina nego li je bila prije 5 ili 7 godina. Apeliram na vas još jednom, na zdrav razum, dajte malo izađite iz svojih stranačkih, uskih okvira, parcijalnih političkih interesa. I dajte barem jednom napravimo nešto u zajedničkom interesu, u interesu neovisnosti institucija. Gospodin Bačić neku večer isto kada smo bili u jednoj emisiji u Otvorenom je rekao da je HDZ za borbu protiv korupcije a da je sprječavanje sukoba interesa jedan od tih koraka. Dobro, on je to rekao a sada imate priliku

Hvala lijepo. Kolegice Glasovac vi se pitate što HDZ-u smeta u ovom našem prijedlogu. Smeta im povjerenstvo. Povjerenstvo njima smeta. Dakle još je sada već bivši ministar Kuščević dok je bio ministar najavljivao promjene zakona koje bi trebale potpuno razvlastiti povjerenstvo. I njima ne paše ni jedno rješenje koje bi dovelo do poboljšanja i efikasnosti rada povjerenstva. Ne paše im, to im smeta i zbog toga neće podržati ovaj naš prijedlog, zbog toga. I dobro ste primijetili dakle sve je deklarativna narav. Dakle oni stalno govore da mi smo za to, mi to podržavamo, to tako treba

vrlo brzo naći na saborskim klupama, odnosno već je na dnevnom redu samo je pitanje koji dan ćemo o njemu raspravljati i po prvi put, mislim a sva ta izvješća su do sad dobivala suglasnost svih zastupnika ovdje i bila su vrlo iscrpna i kvalitetna i tako, ali po prvi put mi na jedno pa sigurno 7 ili 10 stranica imamo taksativno napisano, to obuhvaća i bivšu i sadašnju predsjednicu, te muke po donošenju zakona novoga o sprječavanju sukoba interesa gdje zapravo su sa gospodinom Kuščevićem ratovali i pokušavali doprinijeti o tome da u skladu sa Strategijom o suzbijanju korupcije do 2020. uskladimo novi zakon, da ga unaprijedimo, da on bude još bolji a kako su zapravo nailazili na prepreke, barijere i zidove. Pa to je zaista tragično. Evo, taj ministar više ni nije ministar, ah, zbog čega pitam se

Finske podsjetio na jedan sličan slučaj možda ne materijalno isto težak i možda posljedice i način ponašanja tadašnjeg premijera nisu bili isti ali stav i odnos prema instituciji, prema Hrvatskom saboru, prema hrvatskim građanima je isti. Radi se o tome kada je bivši premijer HDZ-a Sanader odbio pokazati satove, isto tako, tražilo ga je povjerenstvo da pokaže satove, da kaže koliko vrijede, koliko ih ima, on je to odbio, nije htio uopće ni komunicirati, još je i zamjerio ljudima u povjerenstvu naravno kasnije u političkim odnosima koji su unutra sudjelovali pri tome je tu bio najistaknutiji sadašnji ustavni sudac Josip Leko. Slična situacija kao sada sa Finskom. **Hajdaš Dončić, Da, to je ono princip je isti sve ostalo su nijanse, ponovno, ali gledajte konstantno se optužuje gospođu Novaković od nekih pripadnika vladajuće većine da ona izlazi u medije, da od toga radi medijski slučaj isto kao što se nas optuživalo da lijepimo te etikete korupcije. Međutim, zapravo premijer Plenković je taj koji od nje radi pa ako hoćete već sad i zvijezdu što on kaže. Jer ta stvar se ne bi uopće povlačila po medijima, niti bi se o tome pisalo, nit bi se o tome pričalo da je čovjek u tišini, kao i milion dužnosnika ovdje što dobiju zahtjev za dostavom neke dokumentacije, predao dokumentaciju, povjerenstvo o tome ovaj o tome donijelo nekakvu ovakvu ili onakvu odluku i stvar riješena. To uopće nije trebao biti medijski slučaj, medijska senzacija. Zapravo oni su napravili to medijskom senzacijom. A zašto ne žele dati te dokumente? Ja želim vjerovati da je to više sila i prikazivanje moći nego da se tu nešto krije što ne bi trebalo biti. Marko (Nezavisni)** Poštovana kolegice spomenuli ste jedan ključan pojam, a to je pojam političke moći. Međutim ta politička moć se može definirati na različite načine, a najprimitivniji je Hopsov, već sam jedanput rekao da Hops kao da se nastanio trajno u RH, a to je da se moć poima kao sadašnja sredstva za ostvarivanje nekog budućeg vidljivog dobra. Zanimljivo je da kad se radi o parlamentarnoj demokraciji nezgodno je što su sadašnja sredstva se pojavljuju u vidu saborskih zastupnika. Da i kad iskoristite, instrumentalizirate saborske zastupnike da bi ostvarili nekakvo svoje materijalno dobro onda to govori o vašem poimanju politike i javnosti onoga što je javno dobro. Slažem se s vama i s ovim da ste rekli da je ovaj iščezli subjekt jer ne znamo tko je taj tko bi trebao odlučiti, ali tome nekako podsjeća na onu raspravu o Istambulskoj konvenciji kad je rodna ideologija mnoge pretvorila u stručnjake za nevidljiva bića i sad imamo stručnjake za iščezli subjekt. **Hajdaš Dončić, Točno kolega, jadno je to društvo u kome sve ima svoju cijenu, a ništa vrijednost, čak i ljudi, saborski zastupnici kada imaju cijenu, kad se svemu zna cijena, a ničemu, ničemu ovaj zapravo vrijednost i najgore je kada političari na vlasti u poziciji moći uđu u taj jedan psihijatri bi rekli omnipotentni delirij, kada misle da su svemogući, da ništa to, nema toga što im može stati na kraj, da je njihovo vrijeme bezgranično, da je njihova moć nešto što će trajati, trajati vječno. Rijetki su cijepljeni od toga, a nažalost kroz bližu povijest imamo brojne ne samo političare nego i neke ugledne svojevremeno gospodarstvenike koji nisu odoljeli ovaj to, ja ću to tako reći, zovu moći i nose na neki način tu dijagnozu. izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Glasovac ono što je bilo važno u vašoj raspravi vi ste pokušali još jednom ukazati da naš prijedlog nema nikakvo stranačko obilježje. Dakle, naš prijedlog samo pokušava doći do situacije u kojoj na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće biti izvršen nikakav pritisak. Dakle, sutra će o tom izuzeću moći će tražiti ga nekakav SDP-ovac, HNS-ovac, danas to rade HDZ-ovci, ali naš prijedlog ide u tom smjeru da tu nema nikakvog stranačkog obilježja. Nažalost, do sada su iskustva pokazala da kada je riječ o sukobu interesa ipak to puno češće u genetskom kodu HDZ-ovaca, evo kolega Stričak će znati jučer je odlučeno da u zatvor bivši HDZ-ov načelnik zagorske općine Lobor jer je svoju općinu i Crveni križ oštetio za 400.000 kuna. Prema tome, nažalost iskustva i praksa to pokazuju uostalom jedina nepravomoćna presuda protiv stranke za mito i korupciju donijeta je protiv HDZ-a, zna se. Točno kolega Jovanović, imamo problem u primjeni zakona i u praksi smo primijetili da je zakon manjkav, imamo dvojbu i ne možemo je razriješiti jer ne postoji zakonsko rješenje i striktna propisanost. I mi nudimo rješenje, ali vladajuća većina nam neće dati podršku za naš prijedlog zakona, a mi bez njih ne možemo dati rješenje. Čak ne žele niti ponuditi svoje rješenje odnosno o njemu pričaju, ali ga ne žele materijalizirati, pa to je suludo. A mi smo ovdje plaćeni da donosimo zakone, da nudimo rješenja i kad vidimo da imamo problem sa primjenom nekog zakona, da imamo nekakav pravni procjep, da ga otklanjamo ako ga već vidimo. Pa ne možemo se praviti slijepi da imamo problem koji ne možemo riješiti jer zakon ima rupu. Pa mi smo plaćeni za to da donosimo zakone, ako imaju rupu, da rupe krpamo, pa dajte pomozite nam gospodo iz HDZ-a da pokrpamo ovu rupu ili dajte svoje rješenje. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala. Pa kolegice slažem se s vama da je potrebno omogućiti institucijama da što bolje i kvalitetnije rade, pa između ostalog kad ste nabrajala te institucije spomenula ste i dječju pravobraniteljicu. Prije godinu, dvije se pojavio jedan slučaj zvan Bajsić. Bajsić znači radi se o maloljetniku kojeg su SDP-ovci okolo vodili po svojim skupovima, koristili u kampanji, maloljetno dijete, predstavljali kao dječjeg ministra i poslije koristili u svojim unutarstranačkim obračunima. Pa ste čitali po portalima, da ga njegova razrednica, koja je inače bila županijska vijećnica SDP-a nagovarala da piše anonimna pisma protiv SDP-ovog zamjenika župana, SDP-ov zamjenik župana protiv SDP-ovog gradonačelnika i tako u krug, pa ajmo i to rasvijetliti. Ne znam gdje je to zapelo da dan danas javnost ne zna tko je koga u toj kampanji i unutarstranačkim obračunima u SDP-u koristio. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Poštovani kolega, ne znam za taj slučaj, ne znam je li pravobraniteljica za djecu reagirala po tom pitanju, ako je tome tako, ja se ispričavam evo u ime SDP-a ako kažete da je tomu tako, nije u redu koristiti odnosno zloupotrebljavati djecu u u promidžbene predizborne svrhe, niti u bilo kakve političke svrhe, al kad smo već kod toga ajmo nek svatko omete u svome dvorištu, dajte malo ukažite predsjednici da nije u redu svaki dan iskakati iz paštete u vrtićima, u školama gdje se na jedan tako perfidan način zloupotrebljavaju djeca u predizborne, ne samo u predizborne nego dnevno političke svrhe, nije umjesno i zaista nije u redu. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, kolega Josip Borić. **Borić, Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim ja nešto reći o ovom prijedlogu zakona mada ne vidim potrebe za ovolikom razinom žući ili pokušaja da se baš svakoga dotaknemo u priči o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa predloženim izmjenama jer evo SDP je rekao da je kroz njega praktički riješio sve dvojbe koje nekada davno nisu riješili kad su donosili onaj prethodni, tako da se zna točno kad tko treba napraviti određeni potez. Mi smo na stavu kojeg je izgovorio predsjednik kluba, da to postoji i sada u zakonu, takva mogućnost i da je i kod predsjednice povjerenstva određena nadležnost da povuče određeni potez ako je već krenula u određeni postupak ili da ga ne povuče ako smatra da ga ne treba povući. Ne vidim razloga za ovoliko žući i ni pogotovo hvaljenje, čuli smo hvaljenje. Kada je HDZ izabirao povjerenstvo, na žalost na isti način kao što je SDP izabrao onaj svoj, znači HDZ tada nije glasovao za ono povjerenstvo, SDP nije glasovao za ovo povjerenstvo, nije naravno i prva rečenica sadašnjeg predsjednika SDP-a bila je ne žele neovisno povjerenstvo, instalirali su ženu koja je prijateljica premijerovog savjetnika za medije. Znači, onaj početak sumnje kroz neko vrijeme u SDP-u je evaluirao do toga da danas čujemo sve pohvale na taj rad povjerenstva i samokritiku zašto i tada nismo bili na tom nivou sumnje tj. pohvala kao što smo tada bili na nivou sumnje i čujemo sve razloge zašto netko nešto treba ili nešto ne treba, ali uglavnom je to bila jedna pripremljena politička aktivnost ne bi li SDP istresao sa sebe sve neke probleme koji njega muče i pronašao sve neke aktere na drugoj strani ovdje unutar HDZ-a ne bi li ga optužio da sprječava rad povjerenstva, iako ja ne mislim da, povjerenstvo svaki dan radi, dolaze na posao, imaju svoje predmete, uredno, sada već puno urednije nego puno vremena prije objavljuju odluke i zapisnike sa svojih sjednica kojih nije bilo poneko duže vrijeme koliko se ja sjećam i ne vidim zašto bi netko rekao da povjerenstvo ne radi, uredno radi svoj posao. Onda kad to baš i ne stoji, e onda vršimo pritisak jer medijski nešto se izgovori, ali ako je s druge strane medijski nešto izgovoreno, e to nije pritisak, to je dobrodošlo, mi smo sretni sa svime time i priča o Povjerenstvu za sukob interesa i dalje teče svojim tokom i to već jedno duže, duže razdoblje. Nekada su saborski zastupnici sami sebe nadzirali, pa to nije bilo dobro, onda smo rekli pa će to radit profesionalci dužnosnici, pa će to biti bolje. I vratimo se kažem u ta neka vremena i kaže SDP svi smo mi čisti, nitko među nama nije problematičan, ali ako netko je, e taj je već bivši, ali ovi koji su iz HDZ-a bivši, e oni su stalno, ustvari ne bivši, uvijek su u toku, uvijek ih treba staviti kao primjer. Koliko je ministara SDP-a bilo u sukobu interesa? Je li to njih previše zabrinulo? Mislim da nije, pa bilo ih je barem 6-7, evo i g. Maras me gleda i on je bio u sukobu interesa i ne jedanput, dvaput ili ne znam g. Branko Grčić ili g. Lalovac ili g. Miljanić ili g. Jakovina ili Varga, Varga ili g. Kotromanović, letio privatnim nekim avionom, privatnim, od nekih koji su nešto negdje htjeli i što ćemo sad, jesu li ti ljudi nešto manje lošiji bili ministri ili su bili toliko van zakona da su napravili ne znam što da ih se stalno treba etiketirati kao što to vi radite prema ovoj strani. Ja nisam stekao dojam da je tu bilo onda s vaše strane sve okej, ne. I sad kažete ali oni su bili bivši, slušamo i MOST, pa i njihov predsjednik ne smeta im da je bio u sukobu interesa, presuđenom sukobu interesa. Onda čujemo napad na predsjednicu, pa i predsjednički kandidat SDP-a, samo malo nakon što je završio svoju premijersku dužnost našao se u potencijalnom sukobu interesa i što sad, kaže predsjednica povjerenstva čuj da si bio 30 dana bio bi, ali ako si bio 15, e onda nisi i tako se napiše nekakvo rješenje, netko stavi svoje nekakve upravljačke uloge ili nekakve vlastite uloge na neko odvjetničko društvo i radimo biznis i tako i što smo zaključili, da predsjednički kandidat nije radi vremenskog toka, nije dovoljno dugo bio u sukobu interesa, znači da sukob interesa ima i vremensko ograničenje jer da si bio 30 dana onda bi bio, ali kako nisi, ali to ne piše u zakonu, zamislite da povjerenstvo ima i tu ulogu da procjenjuje i sada netko je procijenio, recimo g. Maras na nekom slučaju koji je sada aktualan da bi trebao dati ostavku jer je vozio brže nego što je smio, ali kad predsjednik SDP-a vozi u alkoholiziranom stanju, neću reći pijano sa 0,94 nije razlog za ostavku. Jel se slažemo? To je ta borba protiv korupcije i visoka moralna, etička načela. Hoćemo se složiti oko toga? Ja mislim da da. Zašto bi on? On je predsjednik SDP-a, a kada si u partiji onda ti je sve dozvoljeno, sve možeš. Put, evo gospodin Maras je volio otići u Las Vegas, čuo sam da je išao gledati boksački meč, da nije išao ne …, ali povjerenstvo nije našlo nijedan razlog i da postupi i da ga pita npr. gdje si ti to bio, što si ti tamo radio. To je bilo opravdano. Jeli mu bilo lijepo ili nije? To on zna za sebe. I sada dolazimo do rješenja koje nudi SDP, prvi spomen da će se nešto događati u nekom slučaju SDP kaže, a ne, ne, saborski Odbor za izbor i imenovanje ima odlučiti tko je taj koji će odlučiti tko se treba izuzeti ili ne. Peđa Grbin izlazi svečano objavljuje takvu vijest. Naravno, HDZ je opet na istoj situaciji, tumačimo da dovoljno postoji u zakonu mjesta za taj sam netko prepozna i još navodimo da ima i primjer gdje se već netko izuzeo u istom sličnom ili nekakvom najsličnijem predmetu i to bivša predsjednica koju SDP kažem u velike uvažava. Izuzela se jer je skužila ili je shvatila da je u predmetu susjeda s nekim kome bi trebala suditi. Eto, dovoljno. I vi kažete, e ne, zakon to ne piše, ona se sama sjetila, idemo mijenjati zakon. Ne piše, ali se izuzela. I sada dolazimo do ove situacije kaže, a što ako ona neće, e sada to treba riješiti neki visoki sud, dobro i onda će htjet. Jesmo li do toga došli gospodo? A što se tiče razloga, napisali ste ih u prvom onom stavku pa pod svih pet brojeva onda ste u onom petom napisali i svi drugi razlozi. Znači nema razloga u kojem se nećeš moći izuzeti. I svi, znači ne postoji da se ne izuzmeš. I naravno kako će se izuzet čuli smo neke primjere načelnik, ali mi ovdje imamo jednog predsjednika Županijske organizacije SDP-a, kada ćete ga smijeniti, hoćete li ga smijeniti? U sukobu interesa je, presuđeno, poslani predmeti dalje. Sam sa svojim firmama sklapa ugovore kao načelnik. Hoćete li ga smijeniti? On vama izgleda na korupciju ili ne izgleda? Gospodin Maras, iz vaše izborne jedinice. Ja mislim da je to nešto vrlo za vas negativno. Pa ne moram vas ja podsjećati što biste trebali napraviti. Znači ne interesira vas, načelnik općine koji sam sa sobom sa svojim firmama piše ovdje u pravorijeku Povjerenstva za sukob interesa, kažnjen ne malom cifrom, brojkom skoro 30 tisuća kuna i poslat predmet malo dalje. To vas ne smeta? Lako što je načelnik kolega nego i predsjednik Županijskog odbora SDP-a i što ćemo sada? Jeli SDP onda ono što je rekao kolega Hajduković za nas, jel bi ja to trebao sada zaključiti ili da vam čitam svjedočenje sa današnjeg suđenja? Gospodo, lovite se nekih situacija koje su vrlo primjenjive na vas. Ja ne želim da mi o tome raspravljamo ovdje na ovakav način, ali ne možemo šutjeti, kada već cijelo popodne pokušavate reći da ovi drugi ne valjaju. Ja kažem, vi ne valjate, ne vučete poteze, a govorite da ste vi ti koji ćete voditi borbu protiv korupcije. Na koji način? Tako što je vama sve dozvoljeno.

Hvala lijepa. 238. je povrijeđen, znači gospodin Borić ne govori istinu. A ima, ima gospodine Bukarica, ima, ima. Prvo, ja nisam dva puta dobio da sam u sukobu interesa nego samo jednom, a razlog je bio zato što sam radio besplatno u jednom upravnom vijeću državne institucije. A drugo, zadnji puta sam vam to već rekao, nisam bio na boksačkom meču jer sam otišao prije iz Las Vegasa, a da sam i bio u Las Vegasu ne bi imao novaca da kupim kartu kao što neki HDZ-ovi ministri idu na četiri, pet

raspravi dotaknuo mnoge stvari, ali nevjerojatno je da konstatira da su neki slučajevi u povjerenstvu bili odrađeni tako kako jesu za neke ljude iz SDP-a koje sada spominjao na kraju i ne primjećuje da mi potičemo povjerenstvo da radi. Znači mi za razliku od HDZ-a kada ono odradi svoj posao, da neki pravorijek i kaže da je netko pogriješio ili nije pogriješio, mi kažemo ok, dobro radite, nastavite tako pa će ljudi procijeniti šta je kakav sukob interesa. Moj sukob interesa, to sam već rekao maloprije je bilo da sam šest mjeseci bio u Upravnom vijeću Agencije za investicije i konkurentnost, to je moj sukob interesa, znači da sam radio za džabe za Hrvatsku. Evo bit ću još pet puta ako treba za Hrvatsku u sukobu interesa, a ne vaši kolegice i kolege koji se voze pet puta, šest puta u Moskvu na utakmice, sjede na ramenima ministara, navijaju i pitaj Boga tko je na kraju … /Upadica Hajdaš Dončić: Kolega Maras, hvala./ … platio te sve račune. Izvolite kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Maras, ja ne znam zašto se vi ljutite ako se vama kaže da ste bili u sukobu interesa jer sam rekao i naveo puno primjera i nisam shvatio da se tu nešto desilo, osim što smo rekli da je to pitanje nekih etičkih normi i morala. I vi ste rekli još ću šest puta biti u sukobu ako treba za Hrvatsku za bilo koju agenciju vi ćete žrtvovati, ne? ali imamo ljude koji su drugačiji i ja sam ih naveo, neke iz SDP-a. oni se nisu žrtvovali na taj način .../Govornik se ne razumije./... na jedan drugačiji način. I mi sad ovdje raspravljamo, a ne bi trebali to tema rasprave, da se međusobno nabacujemo, tko je s koje strane jer sam davno rekao da to nema sa stranačkim predznakom. Ako ćeš ti nešto napraviti kao ti, napravi i time se nosi sam sa sobom. Ali, ovo cjelodnevno ili cjelopopodnevno etiketiranje me izazvalo da to izgovorim jer ako ćemo rješavati pitanje, povjerenstvo ima da radi svaki dan pa neka ovu priču ili završe ili neka kažu nismo u stanju to završiti radi nekih naših osobnih razmišljanja. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Ja sam htio zbog zapisnika i povijesne istine skrenuti pozornost, prinijeti pozornosti g. Borića da smo mi sudjelovali i u predlaganju članova na Odboru za izbor i imenovanja i u izboru članova Povjerenstva za sukob interesa i da su neki članovi Povjerenstva za sukob interesa izabrani sa nešto većim brojem glasova zato što smo ih mi podržali, a ovo nesudjelovanje ticalo se samo drugog kruga za izbor predsjednice povjerenstva kada je trebalo glasati samo o jednom kandidatu. Prema tome, nije bilo baš kao što je to bilo 2013. godine oko, sa HDZ-om nego smo ocijenili da neki kandidati, posebno oni koji su radili do sad u povjerenstvu, zaslužuju naše povjerenje. Ono što je problematično, samo činjenica da je Sabor redovito, sa velikom većinom glasova prihvaćao Izvješće predsjednice povjerenstva i onda umjesto da joj potvrdi mandat da joj de facto smijenio. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Izvolite, odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Bauk, čuli smo ovdje od gđe. Glasovac da smo mi na vlasti, tj. da znamo vladati i da smo brutalno smijenili svih. Ja se sjećam vremena kad sam ja bio ovdje oporba, ne, i sjećam se kako je SDP brutalno smijenio svih. Bez obzira na to da li smo prihvaćali u nekim prijašnjim sazivima, brutalno sve što god se moglo smijeniti. Znači, nije bilo agencije, nekakvih institucija gdje SDP nije našao način da izmjenama zakona mijenja ili upravna vijeća ili broj ili tako dalje, da se to nešto posloži kako je SDP mislio. Znači nitko preživio nije i to su nekakvi fakti i činjenice. I sada nam pričate o tome da te vi nešto ili da smo mi nešto napravili, a da ste vi kao doprinijeli tome. Niste doprinijeli gđi. Novaković i čitam vam još jedanput što je g. Bernardić rekao. Ne žele neovisno povjerenstvo i to dan danas ponavljate. Instalirali su ženu, pazi, instalirali su ženu koja je prijateljica premijerova savjetnika za .../Govornik se ne razumije./... vrijeme. Kolegice Sabina, izvolite. Glasovac, replika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Prijateljica premijerova savjetnika za medije. Mene to ne muči. Ta izjava je bespotrebno stavljena u fokus. A sad da ja vas nešto pitam. Premijer za hrvatskog veleposlanika u Londonu postavljen vjenčani kum premijera. Premijerova sestrična imenovana za direktoricu ureda Hrvatske turističke zajednice u Münchenu. Plenkovićev ujak, početkom rujna prošle godine ušao u Upravno vijeće Parka prirode Biokovo. Plenkovićev šogor postao direktor komercijalnih poslova u Zračnoj luci Dubrovnik. Je li vi mislite da je to sukob interesa? (HDZ)** Kolegice Glasovac, ja mislim da je i tu već puno tih rješenja doneseno po svim tim pitanjima, ako se ne varam, samo treba pročitati, ali vam politički to ne odgovara jer nema ničega u tome što vi insinuirate, Nema, ali kažem još jedanput, vama je bilo dozvoljeno sve, pa i suprugu dovesti u neki kabinet. I suprugu,

Gospodin iz Siska ili od kuda je već bio. Znači sve je to netko već probavio kroz sve te ove sustave, pa ništa to nije nepoznato da bi se mi sad čudili, danas jedni drugima to nabacivali. Ali, pokušaj insinuacije da je predsjednica nešto ili da je predsjednik Vlade nešto, a da ste vi nešto super pošteno i čisto, ne stoji. Evo, samo nešto malo primjera. A nismo ni zagrebali. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Stričak, izvolite. Kolega Boriću, s pravom ste se zapitali da li je baš SDP taj koji može nekome lijepiti etikete. Pa evo na primjeru opet, sjevera Hrvatske. 3 dužnosnika, tada saborska zastupnika i kaznena djela. Zloupotreba položaja, kaznena djela protiv službene dužnosti, kazneno djelo krivotvorenja službene isprave. Pa da li su baš SDP-ovci ti koji mogu nekoga prozivati, a ne vidjeti u svoje dvorište? Hvala. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo. Kolega Stričak, naravno da nisu i ne znam zašto koriste uopće se tim sportom, ali dobro, njihov način komunikacije, uglavnom, to je više-manje sve i što mogu. Ali vratit ću se i na glasovanje o nekim članovima odbora u petak. Kada se zamjeralo što taj i tamo. Sjećam se 2012., početka 2012. kada SDP izglasava čovjeka kojem je Sabor neposredno prije toga skinuo imunitet, bio je načelnik općine, neću reći koje, kolega također, mislim da je Goričan, nema veze i on može postati član nekoliko odbora. I poljoprivredu i ovamo i onamo. Nema veze, SDP to može. Je li tako? To je toliko važno jer ovi na Odboru za poljoprivredu ne gledaju zakone, oni čisto raspravljaju o štetama i elementarnim nepogodama. Je li tako? Oni ne gledaju zakone i ne donose zaključke o tim zakonima, samo Odbor za zakonodavstvo. U redu. Možemo se složiti. Ali, jednostavno ne stoji vam to.

jer nemam drugi mehanizam govoriti kao predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije za suzbijanje korupcije, a ovo je tema o kojoj se mora čuti što radi nacionalno vijeće. Dakle, nacionalno vijeće prati provedbu strategije i suzbijanja korupcije, trenutno je to 2015.-2020. uz koju ide i akcijski plan za suzbijanje korupcije koji je donijet za 2019./2020. i taj akcijski plan je bio i tema rada na nacionalnom vijeću. Ono što želim reći da akcijski plan koji je donesen za ovo dvogodišnje razdoblje upravo počiva na prevenciji i ističe da je u borbi protiv korupcije u RH ključno prevencija sukoba interesa, transparentnost i pravo na pristup informacijama. Sukladno tom i nacionalno vijeće je u nekoliko navrata raspravljalo o toj temi, imam zapisnike 24. i 26. sjednice, dakle da bude sve legi artis, dakle to nisu moji osobni stavovi, to su zaključci nacionalnog vijeća koje je na svojoj 24. sjednici zaključilo da pozdravlja preventivnu orijentaciju akcijskog plana za 2019./2020. i poziva Ministarstvo pravosuđa koji je nositelj izrade strategije akcijskog plana da ove mjere ne budu apsolutni okvir, nego da se pokuša i nadogradi sve mjere svim onim aktivnostima koje će značiti uspješniju prevenciju korupcije, a posebno dio koji će povećati transparentnost i osigurati, naglašavam, normalno funkcioniranje svih neovisnih tijela koje su nositelji mjere akcijskog plana. Nakon toga na 26. sjednici posebno se razmatralo područje rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa gdje je zaključak nacionalno vijeće inzistira na osiguravanju svih potrebnih uvjeta za potpuno neovisan rad svih tijela nositelja provedbe i strategije suzbijanja korupcije uključujući posebno Posebno povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Također nacionalno vijeće je u više navrata razmatralo pokušaj izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa i izrazilo nezadovoljstvo pokušajima da se osakati rad Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, prije svega spornim inzistiranjem da povjerenstvo ne može raspravljati o načelima dužnosti koje se nalaze u čl. 5. Prema tome, ako nam je stalo do toga da u narednom periodu izađemo iz kruga korumpiranih zemalja onda sukladno i zaključcima i preporukama nacionalnog vijeća, a i raspravi mnogih danas ovdje moramo u jačoj mjeri osigurati nesmetan rad svim neovisnih tijela, a to je prije svega Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Siniša (SDP)** Hvala. Sada u ime Kluba zastupnika SDP-a završno kolega Saša Đujić, a nakon njega kolega Bauk u ime predlagatelja. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Pa vrlo kratko kolegice i kolege, dakle, potakla me rasprava kolege Borića tzv. lignja sindrom, dakle baci crnilo i zamuti vodu i da onda ispadamo svi isti, što nije točno. Dakle, kolega Borić je spominjao bivše SDP-ove ministre koji su u sukobu interesa, vrlo važno je reći ovdje, već je kolega Maras djelomično rekao samo za sebe, vrlo važno je reći zašto su ti ministri bili u sukobu interesa po odluci povjerenstva, zato što su se nalazili u upravnim vijećima državnih poduzeća u koja ih je imenovala Vlada ne znajući da tamo ne smiju biti odnosno da ne smiju biti u više od 2 upravna vijeća i povjerenstva. I to je potencijalni sukob interesa greškom ako je to uopće sukob interesa jer to je, čiji interes bi bio tu pretpostavljen, javni ispred javnoga, za razliku od HDZ-ovih ministara i zbog toga mi to govorimo koji su u potencijalnim sukobima interesa radi osobnog bogaćenja, dakle nije vam isto da li ste u sukobu interesa zato što ste, ne znam, imenovani u 3 upravna vijeća, a smijete po zakonu biti samo u 2 i tamo vas je imenovala Vlada ili ako kao dužnosnik prenamjenjujete vlastita zemljišta kojima time 10 puta povećavate cijenu i stječete milijunsku imovinu, e to nisu iste stvari i to je ono što kolega Borić pokušava vječno stalno govorit vama je nešto dozvoljeno, nama nije. Ne, to nisu iste stvari i to treba jasno reć, to ne može bit isto, nije isto ako ti netko da pod sumnjivim okolnostima Mercedes za koji ne možeš dokazati, onda se s njim voziš na ljetovanje, a potencijalno je bio neki sukob interesa jer gle čuda baš je dobio poticaj iz resora u kojem ti vodiš taj poduzetnik kod kojeg si nabavio Mercedes i ako te imenovala Vlada u neko javno poduzeće besplatno radiš kao što je rekao kolega Maras, to nisu iste stvari. Ali ima evo u HDZ-u svijetlih primjera, upravo kolega Borić, dakle u njegovoj općini, načelnik, njegov prethodnik je sam sebi s računa općine isplatio pola milijuna kuna, dizao je čovjek novce sa računa i spremao ih u džep i to je onda otkrila državna revizija, onda je on izjavio da je davao pozajmice sam sebi da bi na crno kupovao neke dokumente koji bi koristili u sporovima općina. I kolega Borić je kao odgovorni HDZ-ovac došao u svoju općinu, lupio šakom po stolu i rekao, ne ti više nećeš bit načelnik općine, sad ću ja bit načelnik općine jer ja ne trpim taj kriminal. I to je recimo svijetli primjer. Evo, ja bi volio da je Plenković takav, da on lupi šakom po stolu i kaže ne ti ne možeš i evo budući da su sad izbori u HDZ-u, a Butković je rekao da ne ide, onda evo ja apeliram na kolegu Borića da se kandidira za predsjednika HDZ-a, evo on bi sigurno lupio u HDZ-u šakom po stolu i rekao Kuščeviću i ostalima ne nećete jer je već na primjeru svoje općine pokazao da to tako ide, evo ja ga pozivam s ovog mjesta nek se kandidira za predsjednika HDZ-a, mi ćemo ga, barem mi iz Primorsko-goranske županije podržat u tom putu, ali ono šta je važno nismo svi isti i nije to sve isto, a HDZ upravo ovom retorikom kolege Borića pokušava bacit to crnilo i reć svi smo isti. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Evo na kraju, vratimo se mi najprije na meritum. Kako je i zašto došlo do ovog prijedloga zakona? Došlo je zbog toga što je Povjerenstvo za sukob interesa upalo u jednu pat poziciju u koju ju je doveo doveo predsjednik Vlade iako nije isključivi krivac on za to, nije on za to isključivi krivac, uvrštavanjem u proceduru prijedloga za izuzeće predsjednice povjerenstva, zbog njenih navodnih veza sa Agrokorom, a razlog zašto je to napravio prema riječima predsjednika Kluba HDZ-a je što je vidio da je Upravni sud srušio odluku povjerenstva u slučaju gđe. Martine Dalić zato šta se nije odlučivalo o izuzeću gđe. Novaković po zahtjevu gđe. Dalić i u toj presudi naložio je povjerenstvu da postupi na način da zahtjev za izuzeće dostavi tijelu koje obavlja nadzor nad njih i da nakon što to tijelo donese odluku, postupak se nastavi. Sve ovo što čujemo danas da to treba povjerenstvo samo itd., bilo bi postupanje sukladno sudskoj presudi i time bi gđa. Novaković počinila prekršaj Zakona o sprječavanju sukoba interesa i izložila sebe i kritikama a i naravno, opasnost da taj postupak onda ponovno završi sudskim pravorijekom koji bi bio negativan za povjerenstvo. Da bi se provela presuda Upravnog suda u Zagrebu koja dalje ne bi izazivala pravne i druge dileme, potrebno je Zakon o sprječavanju sukoba interesa dopuniti na način da se odredi koje to tijelo koje treba odlučiti odlučiti o izuzeću a kao što smo vidjeli prema ovoj sudskoj presudi, to nije samo povjerenstvo i to su moguća samo dva rješenja. Tijela koja obavljaju nadzor su ili Hrvatski sabor u smislu prihvaćanja izvješća godišnjeg od povjerenstva ili upravni sud koji obavlja nadzor nad odlukama povjerenstva ukoliko se pokrene protiv njih upravni spor. To je što se tiče merituma zakona. Štose tiče konteksta, to je već malo ozbiljnija stvar. Dakle paralelno imamo nekoliko pokušaja diskreditacije što povjerenstva što čelnici povjerenstva koja su orkestrirana i poticana najviše od strane predsjednika Vlade koji svojim političkim izjavama omalovažava ulogu povjerenstva, pokušava umanjiti i omalovažiti njihove ovlasti a posebno što je zabrinjavajuće, osporiti pravo da daju mišljenje odnosno donose odluke o kršenju čl. 5 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, tzv. načela djelovanja obzirom da se za ta načela ne izriče kazna, jedina kazna koju dužnosnik ima je to da je jedno neovisno reklo da nije postupao u skladu sa načelima djelovanja, bez kazne osim ako se kaznom ne smatra sama objava. I kada to povjerenstvo odluči, onima koji taj dužnosnik odgovara, to su najčešće građani, mogu smatrati da je povjerenstvo u pravu ili nije u pravu ali dobro je da postoje načela u koja nas povjerenstvo upućuje čega da se držimo. Što se tiče izjave g. Borića da smo smijenili sve nakon preuzimanja vlasti, on je tu se zbunio. Dakle, postoji Zakon o postupku prijenosa vlasti koji propisuje da svi dužnosnici, jedan dosta široki krug dužnosnika, imenovanih, stave svoje mandate na raspolaganje i da onda Vlada u roku 60 dana to prihvati ili ne prihvati. Dakle, tu se radi o zakonu koji je btw. donesen za vrijeme Vlade Jadranke Kosor kao dio europskog paketa u kojima je točno propisano koji se dužnosnici mijenjaju nakon preuzimanja vlasti. Ono što smo mi napravili i što ćemo ponovno napraviti, to sam odmah najavio, ovu repolitizaciju državne upravo na način da se pomoćnici ministra pretvore u službenike pa da imamo službenike koji su došli kao političari, to ćemo ponovno promijeniti jer je to prevara prevara i građana i politizacija službe i na neki način kukavičje jaje koje se pokušava ostaviti za svaki slučaju da bi imali „svoje ljude“ u državnoj upravi. I o tome ćemo sutra raspravljati. Ocjenjujemo da je Visoki upravi sud upravo ono tijelo koje bi trebalo da odlučuje u ovome slučaju, zbog toga što na kraju opet na Visoki upravni sud dolaze i zahtjevi po po pokretanju upravnog spora na odluku povjerenstva. Ako bi netko u svom zahtjevu navedu razloge zašto treba izuzet člana povjerenstva, već sama odluka Visokog upravnog suda može biti i putokaz i smjernica povjerenstvu u slučaju dakle donošenja te odluke jer doista možemo raspravljati o meritumu, je li logično da izabranu predsjednicu povjerenstva koja koja je izabrana samo glasovima parlamentarne većine, na ovaj način se pokušava diskreditirati i da se tako nisko spusti ljestvica dakle u sukoba interesa članova povjerenstva jer se onda doista vrlo teško nakon toga početi normalno raditi. Predsjednik Vlade je dobro uočio na aktualnom prijepodnevu da smo sva pitanja koja je klub SDP-a, svih 7 pitanja koja je postavio njemu su bila vezana uz temu korupcije, od toga su 4 bila zašto ste smijenili te i te ministre, a točno smo ih nabrojali kao što smo točno i uputili zahtjev za njihov opoziv u Sabor i on je tu raspravu, to je očito akceptirao i postupio i prije same rasprave i glasanja u Saboru po tome, tako da je on to dobro uočio a vjerujemo da smo i dobro uočili da on nije ni na jedno pitanje odgovorio koje mu je bilo postavljeno, vjerovatno zato što su ti odgovori očiti i i on se ne treba nadati da ćemo mi prestati to propitivati, nema tu nikakve tajne ni sa naše ni sa njegove strane jer nismo mi branili branili ministre do zadnjega a onda kada više nije bilo kud, onda ih je zbog sebe morao smijeniti. Također, želim za kraj naglasiti da apsolutno mogu prihvatiti molbu, apel ili stav predsjednik Vlade da njegovoj Vladi ne treba lijepiti etiketu korupcije. Etiketa je malo i preblaga riječ, naime etiketu stavite a onda prilijepite bez nekog velikog, lako je prilijepiti etiketu, dakle etiketu je lako prilijepiti, lako ju je skinuo. Ona korelacija između ove Vlade i korupcije, mogla bi se nazvati ne etiketom nego dijagnozom. Ja naravno spadam u one vječite optimiste koji kažu da možda ta dijagnoza nije trajna, da se ona može izliječiti i ukloniti ali da terapija koja u ovom trenutku predsjednik Vlade radi na tu temu, nije dobra jer on dodatno svojim tvrdoglavim stavom oko slučaja Helsinki i ovoga aviona, dodatno ustvari šalje poruku o tome da neće poštivati neovisne institucije ako ne rade onako kako on misli da treba i ako tu njegovu umjetnost u crtanju jer on je njima to nacrtao, ako oni ne razumiju tu umjetnost, to je dosta onako jedan, rekao bi ja, očito ta vrsta likovne umjetnosti nije za svačije oči jer ga očito nisu razumjeli, ako je on nacrtao, oni nisu razumjeli o čemu se radi. ta vrsta reakcije na neovisne institucije nije dobra i ta terapija koju predsjednik Vlade ima u slučaju njegove Vlade, neće dati rezultate. Što se tiče oko toga tko je kad bio u sukobu interesa, ja bi ipak malo ispravio sve vas. Dakle, ja mislim da niti članovi Vlade Zorana Milanovića koji su dobili nekakve novčane kazne zato šta su bilu u određenim tijelima a nisu trebali biti, a to je bilo na početku primjene toga zakona, kada nešto što je bilo zatečeno stanje prije nastavilo a onda su oni u tom zatečenom stanju dobili nekakve, doduše bile su blage sankcije, to nije sukob interesa, dakle to je bilo kršenje ovoga zakona ali nije bio klasičan sukob interesa kao što ni primjerice predsjednik Sabora nije bio u sukobu interesa kad je dobio kaznu zbog nekakvog postupanja u vezi nekakve tvrtke koja je u tom trenutku bila aktualna. On se isto tu iz oporbenih klupa tada bunio na rad povjerenstva, međutim to je nešto što je trebalo biti uputa za postupanje dužnosnika i da se takve stvari ne ponavljaju. Znači Zakon o sprječavanju sukoba interesa se ne tiče građana, tiče se samo dužnosnika. Ako građanin nešto napravi, neće biti kažnjen, a ako dužnosnik nešto napravi, bit će kažnjen. Kada dužnosnik postane običan građanin, neće mu kazna biti naplaćena naplaćena jer se radi o novčanoj kazni, to dakle, Zakon o sprječavanju sukoba interesa odnosi se samo na dužnosnike, on je uputa dužnosnicima kako trebaju postupati i njegova dobra primjena može povećati povjerenje građana u tijela tijela javne vlasti, u politiku ali može biti i olakšanje dužnosnicima jer je u dosadašnjem radu Povjerenstvo za sukob interesa steklo povjerenje građana, povjerenje javnosti, to je zasluga prošle predsjednice povjerenstva ali i ove i kada takvo tijelo kaže da niste bili u sukobu interesa, onda bi i oni koji su možda sumnjali u startu ipak vjerovali da niste, neovisno o tome radili se o pripadniku SDP-a, HDZ-a, neovisnom ili neki od ostalih stranaka, zato je to povjerenstvo važno, taj institut je u Hrvatskoj važan, on može biti instrument povećanja povjerenja građana u politiku ali i najbolji instrument u rukama lošeg svirača ne daje rezultat, dapače, to je onda bacanje kako se kaže, biserja pred svinje. Ja sam siguran se ovo može usporediti sa biserjem a nadam se i želim vjerovati da se s ovim drugim ipak ne možemo uspoređivati, zahvaljujem. **Hajdaš Time smo zaključili raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 654 a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavak rada sjednice je sutra u 9 sati i 30 minuta, sa Prijedlogom Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. a nakon toga 61 zakon.